Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom, prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandman je podnio Odbor za gospodarstvo i zastupnik Goran Marić. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da, uvaženi Đuro Popijač ministar gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici. Osnovni razlog za donošenje Zakona o dopuni zakona o tržištu električne energije proizlaze iz potreba stvaranja pravnog okvira za isporuku energije povlaštenim kupcima sa sjedištem izvan Republike Hrvatske kada se za to utvrdi opravdani gospodarski interes. Dopunom zakona se propisuje mogućnost za domaće opskrbljivači električnom energijom mogu prodavati električnu energiju inozemnom kupcu koji tu električnu energiju koristi za proizvodnju strateške sirovine ili polu proizvoda, za potrebe domaćih poduzetnika pod uvjetom da proizvodnja te sirovine, odnosno poluproizvoda ne postoji u Republici Hrvatskoj. Prodaja i isporuka električne energije se odvija na način kao da je u pitanju domaći ovlašteni kupac. Opravdani gospodarski interes Republike Hrvatske o isporuci električne energije inozemnom kupcu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva a po pribavljenom mišljenju Hrvatske energetske regulatorne agencije. HERA izdaje odobrenje kojim se omogućava inozemnom korisniku koji proizvodi sirovinu potrebnu domaćem proizvođaču isporučuje u RH gdje takva proizvodnja ne postoji da stekne status privremenom povlaštenog kupca u RH. Dopunom zakona se propisuju uvjeti prema kojima se električna energija prodaje poduzetniku izvan Republike Hrvatske na sličan način kako se ona prodaje domaćem poduzetnicima povlaštenim kupcima. Zahtjev za stjecanje statusa upućuje domaći poduzetnik u svoje ime, u ime inozemnog opskrbljivača sirovinom s kojim ima potpisan ugovor. Uz zahtjev za stjecanje statusa privremenog kupca za inozemnog proizvođača domaći poduzetnik koji uvozi sirovinu dužan je dostaviti ugovore i druge dokumente iz kojih su razvidne količine sirovine te količine energije s kojima se ta količina proizvodi. Prema tome, u slučajevima kada domaći poduzetnik koristi sirovinu ili poluproizvod inozemnog poduzetnika kao stratešku sirovinu za vlastitu proizvodnju omogućeno je da domaći opskrbljivač elektične energije opskrbljuje inozemnog poduzetnika, kupca električnom energijom u količinama potrebnim za proizvodnju te strateške sirovine. Po dobivenom odobrenju u kojem se navedene količine električne energije, sirovine, rokovi i drugi uvjeti isporuke električne energije, domaći poduzetnik, opskrbljivač električnom energijom i inozemni proizvođač sirovine sklapaju ugovor o isporuci električne energije. HERA obavlja nadzor nad izvršenjem ugovora, ugovorne stranke su obvezne slati mjesečna izvješća o realizaciji ugovora te ostale podatke vezane uz odobrenje statusa privremenog kupca a na zahtjev agencije. Na taj način, domaći poduzetnik na transparentan i od strane nadležnih institucije nadziran način osigurava neophodnu ulaznu sirovinu koja se ne proizvodi u RH a koja se proizvodi električnom energijom isporučenom iz RH po uvjetima kao da je isporučena domaćem kupcu. Treba naglasiti da osim sukladnosti energetskom zakonodavstvu ovakav model je prihvatljiv iz motrišna slobodnog tržišnog natjecanja obzirom da omogućava slobodu trgovinu te potiće konkurentnost pri čemu ni jednog sudionika ne dovodi u povlašten položaj. Opskrbljivač električnom energijom utvrđuje cijenu po kojoj isporučuje električnu energiju u kojoj su uvaženi svi elementi poslovanja, te naknade za pojedine energetske djelatnosti kao i eventualni tehnički značaj, karakteristika potrošača za optimalni rad elektroenergetskog sustava. Treba posebno još naglasiti da se ovaj prijedlog zakona ne bavi prošlošću u ni jednom svom segmentu nego upravo omogućava budući rad i nastavak proizvodnje u onim svim elementima o kojima je danas ujutro i tokom prijepodneva bilo govora. Hvala Otvaram raspravu, prvo su na redu klubovi. U ime Kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre, uvažena gospodo zastupnici. Evo, kao što sam jutros rekao ako se neki zakon može nazvati nečijim imenom, onda je moguće da ovaj Zakon koji nosi naslov o tržištu električne energije, nazvati imenom naše premijerke, znači Jadrankinim zakonom. Što je bit ovoga Zakona, to se vidi ovdje na stranici 2. znači osnovni razlog za donošenje zakona o dopuni Zakona o tržištu električne energije, proizlazi iz potrebe stvaranja pravnog okvira za osiguravanje svih uvjeta povlaštenim kupcima, kao i energetskim subjektima, omogućavanje trgovanja električnom energijom ne samo u Republici Hrvatskoj nego i u prekograničnom prometu itd. E sada, ajde, budimo pošteni, znamo gospodinu Polančecu bivšem potpredsjedniku Vlade se sudi, sudi se predsjedniku Uprave Hrvatske elektroprivrede gospodinu Mravku, ne znam čitam pred nekoliko dana ovdje imam intervju gospodina Krešimira Čosića, možda će se i njemu naslov "Kakva država, Mravak uperi prst u tebe gotov si, optužuje druge a sluša isključivo dragog Boga, crtica Sanadera" itd. Što Što je bit ovoga Zakona. Ovim zakonom imam dojam da se gospodo, neke amnestira, ili možda da se neke druge strane potpisivali odluke po kojemu su postupali i POlančec i Mravak beatificira, da ne kažem unaprijed rehabilitira. I utoliko smatram da dignuti ruku za ovaj zakon je u najmanju ruku pogrešno. MI znamo tko je potpisivao odluke o dodjeli te povlaštene energije, preko TLM-a Aluminij u Mostaru, bili su to potpisi, ja ne kažem da je ona u tome sudjelovala naše premijerke. S druge strane sve ovo što je danas na dnevnom redu može govoriti da su neki procesi u Republici Hrvatskoj politički procesi, da se nekima možda podmeće zato jer su bili dalekovidni, a druge da se želi amnestirati odnosno zaštititi, to govori isto tako da ako je netko na vlasti da sebi kao što je primjer ovog zakonskog teksta sebi može prilagođavati pravila ponašanja, ali isto tako ako padneš u nemilost da ti se po onome što će se sutradan činiti ova Vlada u ovoj zemlji može i suditi. Jasno ključ je nešto drugo, da li je država oštećena za onih famoznih 600 milijuna kuna plasirane povlaštene energije prema Mostaru? Da li netko na svojim računima ima ne znam milijune ili desetine milijuna eura i tome slično i tome slično? Da li je možda ta električna energije preko TLM za aluminij bio jedan model ili modus kako možda prekosutra preuzeti Podravku i tome slično. Ili da kažem i to mogu sada parafrazirati gospodina Polančeca nakon što je za za govornicom Luka Bebić naš predsjednik izjavio gospodin Bebić, da se on sjeća da je ta odluka oko te nesretne struje i štete od 600 milijuna bila politička odluka, onda je gospodin Polančec izjavio da želi vjerovati da će se i nekima drugima u HDZ-u uskoro vratiti pamćenje te da će se prisjetiti svog postupanja. U tom pravcu ako se ja ne varam pred recimo godinu dana govorio je i predsjednik Kluba HDZ-a gospodin Hebrang kada ste tvrdili da je to bila jedna svjesna politička odluka kako bi se pomagalo, dobra politička odluka kako naglašava gospodin Hebrang, kako bi se pomoglo s jedne strane aluminiju, s druge strane TLM-u itd. Evo da ja sada ako mi dopustite citiram isto tako jedan tekst zanimljiv iz Večernjeg lista, piše ga gospodin Drljača koji isto tako kaže: "Zašto meni gospodo ne bi dali besplatnu struju. I onda on kaže: "Bizarna odluka prema kojoj je HEP-u omogućena prodaja struje prema povlaštenim uvjetima kupci u inozemstvu veliko je možda čak i šokantno iznenađenje nakon kadrovskog osvježivanja gospodarskog tima Vlade. Nejasno je zašto novi gospodarski tim u Vladi misli da je normalno da politika sugerira kompaniju u državnom vlasništvu, da donosi odluke na svoju štetu i to kako bi se pomoglo privatnoj tvrtki. Nagovarati kompaniju na loše poslovne poteze čista je perverzija itd." i normalno spominje ovdje i Dioki, spominje ovdje i to zašto se građanima ne bi pristupilo i tome slično. I doista, ako Vlada može predlagati jedan ovakav zakon, Sabor ga jasno usvaja, da li onda možda i Robert Ježić koji je dobivao povoljniju struju također također nedužan i nedužno sjedi ne znam u Remetincu. Prema tome, što želim kazati, ne može zakon za jedne biti zakon, a za druge koji jednostavno su u datom trenutku vlasi Jednostavno ovakvom praksom bojim se da ćemo više sebi nanijeti štetu, sve ćemo razoriti, pretvorit ćemo "pravnu" državu kojoj težimo u jedu ne znam pranu državu od slučaja do slučaja, a to već poprima elemente policijske ili partijske države. Jednostavno to ne može biti dobro. Imamo slučaj da aluminij iz Mostara po ovom zakonu ako se primjenjuju kondicije onoga pred godinu dana ili one prakse, dobijat će 4 puta nižu cijenu struje od recimo bankrotirane hrvatske industrije. Gospodin Jurjević je danas na Aktualnom satu postavljao pitanje o sudbini Splitskog brodogradilišta. Svi čitamo da su tijekom jučerašnjeg dana isporučili ili pustili sa navoza svoj zadnji ugovoreni brod i da više u knjizi narudžbi nema novih brodova. ne znam gasimo a s druge strane vidimo da nekome kroz povoljnu struju pokušavamo izaći u susret. Ja znam da je pritisak na Vladu išao vjerojatno iz Šibenika i zato nije čudno da je dio opozicije da se ovaj zakonski tekst razmatra u hitnoj saborskoj proceduri. Znamo tko je gradonačelnik u Šibeniku, znamo da jedan Šibenik naprosto živi od TLM-a. nemojte me hvatati za riječ ne znam koliko je tamo zaposlenih tisuća ili tisuću i 500 ljudi. Ne daj Bože da se dovede sustav u pitanje, pitanje je kako bi cijeli takav kraj ili jedna županija preživjela. Ali kako to da nitko nije digao glas npr. za sudbinu ovih naših malih obrtnika. Oni mogu npr. odapeti

da se plaća dva puta, na to smo naučili, ali 15 puta više nego drugdje dolje po Dalmaciji, a ovi dolje opet ne rade nikakvo, a ovi zapošljavaju po 600 ljudi, indirektno hrane nas i sustav održavaju u cjelini. Mislim da je cijeli sustav gospodo sa ovakvom praksom ili sa ovakvim zakonima o kojima je danas riječ Zakon o tržištu električne energije, gdje se jedne privilegira, jednima pogoduje, a druge diskriminira naprosto nakaradan. Vodi se politika privilegiraj ne znam svog stranačkog prijatelja, pogoduj velikima, a ostali kako već bude. da bi toj praksi trebalo odzvoniti. A kako je to nakaradno bilo najbolje svjedoči ovaj feljton koji izlazi u VEčernjem listu, koji spominje onaj famozni članak 16. Šuškova pravilnika po kojemu su se eto poslovnoj, političkoj, ne znam kakvoj, emigracijskoj eliti dodjeljivali MORH-ovi stanovi. stanovi. Gospodo, još jedanput želim naprosto istaknuti ili naglasiti da ovakva politika naprosto nije dobra i da u konačnici to će sigurno zemlji donijeti više štete nego koristi, korist može donijeti samo pojedincima. Jednostavno doveli smo se sebe sami ili doveli su nas gotovo do kraja. Ja mislim da tome treba stati na kraj jer ovakvi zakoni i ovakva praksa direktno vode k tome da svi u ovoj zemlji nisu isti, da imamo u ovom trenutku preko 320 tisuća nezaposlenih, manje od milijun i 400 tisuća radnih mjesta, o nelikvidnosti itd. da ne govorim i u konačnici šteta koja se ovdje stvara stvara preliti će se na 4,5 milijuna građana Republike Hrvatske. Bojim se da sa ovakvim zakonima sutra može u ovoj zemlji biti samo gore, da nam preostaje samo jedno zapravo tri stvari samo odricanje, odricanje i odricanje. Ljudi će biti jasno ubuduće još nezadovoljniji, ali možda će se netko i promijeniti na vlasti pa možda će se o tim i takvim prilikama ubuduće ili prema takvim tvrtkama korektnije postupati. Utoliko doista smatram da ovaj Zakon o tržištu električne energije u najmanju ruku trebao je ići u drugo čitanje i da za istoga ne treba glasati. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik… … /Upadica se ne razumije./… Molim vas, bez dobacivanja na takav način. Zastupniče, dajte se malo skulirajte. Ante Kulušić, ispravak netočnog navoda, izvolite. **Kulušić, Ante (HDZ)** Za ispravak gospodina Kajina to bi trebalo ovih njegovih 10 minuta da ne kažem budalaštine, to bi trebalo ispravljat dva dana. Ali ispravit ću samo jednu, da ovim zakonom se neke amnestira, neke beatificira. … /Upadica Kajin: Šta si nervozan?/… uključen./… a ti bi bija najsritniji da 2000 radnika što direktno, što indirektno otiđe na ulicu i ne samo u Šibeniku nego u cijeloj Hrvatskoj. Ovo je jedna sramotna rasprava, da ne kažem nakaradna. Hvala Ne može ništa. Idemo dalje s ispravkom. Uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović, izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo ispravljam navod kolege Kajina koji je govorio na temelju ovog zakona dolazi do pogodovanja, ali očito je riječ o njegovom nerazumijevanju problema. Naime, aluminij ne možete kupiti na buvljaku u Trstu ni i u Kapošvaru, nigdje drugdje nego tamo gdje ga jedino možete dobiti, a ja vam kažem da je problem nabave metala znatno veći nego što vi možete zamisliti. Kvalitetan lim danas se vrlo teško dobiva, prije je bilo lako ali su evo pokupovali neki drugi, industrije i jednostavno ne možete više doći, a ovdje možemo doći na taj način do aluminija i jasno, pored ostalog i sačuvati sva moguća radna mjesta. Dakle kažem, ne vjerujem da je sve skupa bilo namjerno, možda malo politički zločesto ali je činjenica u totalnom nerazumijevanju problema. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang, izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Ne znam da li neznanja ili iz politikantstva, ali kolega Kajin je toliko netočnosti iznio, ja mogu samo jednu glavnu ispraviti. Citira što je nadrljao neki gospodin Drljača, da Vlada donosi odluke na svoju štetu i zašto ne bi takvu odluku donijela i za privatne potrošače. Kolega Kajin, proizvođači aluminija u cijelom svijetu imaju beneficirani položaj u opskrbi strujom jer je ona ne energent nego sirovina za elektrolizu. A vi ste sad politički napravili ono što je napravio ratni zločinac Ratko Mladić '91., prva zapovjed mu je bila za JNA zrakoplovstvo uništi elektrolizu u Šibeniku, uništio je i nekoliko dana nakon toga uništio je elektrolizu u aluminiju, uništio je, jer je znao da onaj tko uništi proizvodnju aluminija uništio je industriju Hrvatske. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Ali bez da odgovarate na ispravak, da čujem šta je. **Kajin, Damir (IDS)** Ja sam očekivao da ćete bar opomenuti, tu neke paralele oko ratnog zločina itd. Ali gospodine Hebrang, U čemu je povreda Poslovnika uvaženi zastupniče? … /Upadica

Ja vas molim uvaženi zastupniče, dodjeljujem vam opomenu zbog toga što ste govorili mimo Poslovnika kao što je to propisano. I nemojte to više činiti jer ću vam bit prisiljen oduzeti riječ i poduzet druge mjere.

Ispravak netočnog navoda, Dragan Kovačević, izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Naime, kolega Kajin je kazao da je ovo diskriminirajući zakon i da se privilegiraju stranački prijatelj. Mislim da je ova konstatacija apsolutno skandalozna. Ovdje se ne radi ni o Marku ni o Peru, ovdje se radi o TLM-u, ovdje se radi o zaštiti i pokušaju spašavanja 900 radnih mjesta u samom TLM-u na desetine kooperanata, još sigurno tisuću radnih mjesta, prema tome i prihoda od milijardu i 200 milijuna kuna i izvoza od 80% kojeg taj TLM ima. Prema tome, kad govorite o kategoriji povlaštenog kupca pa nije to nikakva izmišljotina, pa to je dio ovoga Zakona o tržištu električne energije koji je jasno i precizno definiran. Zahvaljujem. Idemo dalje. Ja vas molim da zaista se držimo Poslovnika i da po Poslovniku radimo. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah na početku klub SDP-a će dati potporu ovom prijedlogu zakona. Ali pokušajmo kroz ovaj zakon ocijeniti a gdje se danas nalazi tržište električne energije i koje stanje i da li možemo biti kao saborski zastupnici zadovoljni sa stanjem tržišta električne energije. U samom materijalu imate navod da je restrukturiranje, liberalizacija i prvi paket mjera u organizaciji električnog tržišta započeo 2001. Značajnije promjene u odnosu na taj početak bile su 2004., onda ja bih rekao ne o struji nego većinom i o drugim energentima nešto u '06., '07. i '08. godini. Prema tome, punih deset godina bavimo se osmišljavanjem tržišta električne energije. Gdje smo danas u odnosu na 2001. možemo dati ocjenu, restrukturiranje nije do kraja provedeno i to je u biti najveći problem, da bismo mogli reći da imamo kvalitetno organizirano tržište, regulator nije u punoj funkciji i to je također jedan od problema jer da imamo HERA-u kao regulatora na tržištu električne energije ja bih rekao u punoj zakonskoj regulativi bilo bi daleko manje problema, bilo bi daleko manje ovakvih rasprava i izmjena i dopuna Zakona. Pa onda još pokušamo govoriti o trećem paketu Europske unije vezano za regulativu tržišta energije koji poseban akcenat upravo daje daje na izdvajanje prijenosa samostalnost prijenosa, znači završetak procesa restrukturiranja i koji poseban akcenat stavlja na regulatorna tijela, na značaj HERA-e u samostalnosti van Vlade onda onda moramo reći da nismo uopće ni pripremili se značajno da bi brzo mogli taj treći paket Europske unije mogli staviti u funkciju i da poboljšamo stanje na tržištu električne energije. Prema tome, jedan od problema koji su nastali i zbog čega danas raspravljamo o ovome je sigurno problem našeg sporog pristupa ovoj regulativi i da smo daleko jači bili na poštanskim uslugama, da smo daleko jači bili na telekomunikacijskim uslugama, na žalost za ono što je najvažnije nismo bili. Također kada ocjenjujemo znamo da je među nama ogroman prijepor vis a vis strategije energetike Republike Hrvatske, akt usvojen 2009. godine čini mi se u listopadu mjesecu, akt koji bi svih nas morao aktivirati, i ako se prisjetite tih rasprava, brzine rasprave, potpuno podijeljenih polemika, onda ćete znati da je sav akcenat u strategiji bačen na atomsku energiju i probleme atomske energije. A u isto vrijeme Vlada Republike Hrvatske a posebno premijerka KOsor u zadnjih tri mjeseca najviše govori o velikim projektima, a među tim velikim projektima najvažniji dio je proizvodnja električne energije iz vaših vodo tokova. Što strategija posebno nije naznačila, znači 2009. Da smo pravilno donijeli strategiju da smo se okrenuli toj strategiji mi bi danas ne govorili o projektima, mi bi danas imali izvođenje radova na ne samo Ombli nego još nekim hidroelektranama koje su trebale biti. Da, to je naš problem. Potpuno utvrđena pogrešna strategija s druge strane, danas sa zakašnjenjem, jer jednostavno sada će nam trebati po godinu dana za projekte, za studije, ne znamo kada ćemo rovokopače uputiti na sama gradilišta. I to je prijedlog SDP-a dajte se vratite toj strategiji, dajte ju preispitajte, jednostavno o toj strategiji smo previše ovisili, o uvoznim tehnologijama, o uvoznoj struji a premalo o vlastitim proizvodnjama. vlastitim proizvodnjama. I zato smatramo da bi u tom dijelu itekako trebali nešto bitno učiniti. Sada se vratimo na članak 32. i 33. Zakona o tržištu električne energije, zašto smatramo da ćemo podržati ovaj dio. Pa zato što u tom Zakonu imamo definirano pravo vlade da utvrđuje tarifne potrošače, da unutar tarifnih potrošača i povlaštene potrošače, da utvrđuje zaista dijelove gospodarstva koji trebaju imati niže tarifne stavove. Prema tome, nije to šteta koja se nanosi HEP-u, to je ekonomska politika i gospodarska politika Vlade i Vlada zaista sa cijenom električne energije mora voditi gospodarsku politiku, i mi smatramo aluminij i aluminijska proizvodnja je itekako važna za Republiku Hrvatsku i ona mora definirati gospodarsku politiku u tom dijelu i ako mi nemamo osnovne sirovine nije problem ni vanjskom korisniku dati povoljniju tarifu. Zato smatramo Vlada je dobrom gospodarskom politikom to ocijenila. Nećemo govoriti zašto se to donosi sada, a ugovor s onima koji su išli u restrukturiranje i ulaganje u TLm je potpisan ranije, to samo pokazuje da ostaje pitanje koliko imamo sposobne ljude u Ministarstvu gospodarstva, jer jednostavno nisu smjeli dozvoliti ako procjenjuju da su im ograničenja u postojećoj regulativi, da netko jednostavno dovede i Vladu i članove Vlade u ovakvo ... To se nije smjelo dogoditi i ovaj Zakon je trebao biti godinu dana ranije, ako već ocjenjujemo da je za ugovor sa novim vlasnicima TLM-a trebao i ovakva izmjena Zakona. MI osobno smatramo da nije da smo mi završili proces restrukturiranja, da smo izdvojili prijenos, da smo imali ja bih rekao one koji će se baviti proizvodnjom električne energije, da smo definirali vrlo jasno i te posebne gospodarske subjekte koji moraju imati posebne tarife, ja bih rekao ne manje tarife nego usklađene sa našom konkurencijom, jer znajte vani u našoj konkurenciji, u našem okolišu, na našim granicama, proizvođači cementa, keramike, porizvođači petrokemijskih, neovisno je li organska ili neorganska, za nas interesantna brodogradnja, da vani imaju povoljnije tarife, one jesu definirane, možda daleko više nego što u ovom trenutku imamo u tarifama HEP-a. To je ono gdje mi ne vidimo politiku Vlade, mi ju ne vidimo koje su to gospodarske grane, jer ne mogu svaki proizvođači ili svaki gospodarstvenici imati povoljnije tarife. Ali naravno sada dolazimo do nečeg drugog, što sa gubicima ako proizvodnja u HEP-u ima gubitke. To je ono što znamo da građani Europe plaćaju skuplju struju, građani Hrvatske za njihov budžet vrlo skupu ali u odnosu na Europu ne. Nas čeka i taj korak. I očito da pogrešna socijalna politika, čujte onaj koji ima 20 tisuća kuna, može plaćati skuplju struju i voditi politiku prema građanstvu na razini svi smo socijalni slučajevi je neprihvatljiva jer tada ne vodimo gospodarsku politiku i to nas čeka i vjerojatno je to jedan od razloga da smo prespori u u potrebnim reformama samog tržišta energije i to odvajanje proizvodnje u kojoj proizvodnji ćemo definirati posebne potrošače, sa posebnim tarifama da bi bili konkurentni na europskom tržištu jednostavno nam nedostaje. Tako da u klubu SDP-a smo se bavili idejom da vam predložimo i još jedan amandman na članak 33. Naravno problem je, zašto je problem? Jer ne dirate članak 33. pa bi bilo van Poslovnika, pa nam ograničavate mogućnost. Ali u članku 33. Vlada je ovlaštena da utvrđuje posebne proizvodnje proizvodnje u Hrvatskoj. Neću govoriti o tvrtkama, proizvodnjom. A mi smatramo nakon svega ovog što se događa da bi bilo dobro da u Saboru definira i da u Saboru probamo zaista na prijedlog Vlade definirati da cementna industrija mora imati posebno, da proizvođači keramičkih proizvoda ili keramike moraju imati, da anorganska, organska kemija. neki od nas bi se i za brodogradnju zalagali. Ali očito da pojedine grane bi morali utvrditi i u tim pogodnim tarifama utvrditi koliko manje. I da bi daleko manje sukoba, nesporazuma i problema bilo kad bi zaista na ovaj način pokušali definirati članak 33. onu točku 2. i da tada ne bude to je volja predsjednice Vlade, ministra gospodarstva ili nekog drugog. Ne, to bi tada bila gospodarska politika utvrđena u ovom Hrvatskom saboru na temelju prijedloga Vlade. I dapače, budimo iskreni kad bi definirali članak 33. na ovaj način kako govorimo tada bi manje bilo i nerazumijevanja za naš TLM kojem očito treba povoljnija i kvalitetnija a opet jeftina i dostupna sirovina. tome, nije jedina aluminijska industrija. Očito da ima još nekih industrijskih grana. Naša sugestija je zato da s obzirom da nemamo mogućnosti predložiti taj amandman da Vlada pokuša sa HUP-om ipak definirati i određene grane. Znači, da ne bude samo ovlast Vlade. Ubacimo koja područja. Pa ne moramo tarife definirati ali probajmo samo malo pojasniti stavku 2. članka 33. 33. jel' bi nam u tom dijelu i javnost shvatila da je to ekonomska politika, a Vlada ipak predlaže ekonomsku politiku. Evo, to je ja bih rekao otprilike mišljenje SDP-a neovisno o teškom gospodarskom stanju, neovisno o teškom i socijalnom stanju građana ne možemo zaustavljati reforme. Reforma tržišta ne trpi odlaganje, odvajanje proizvodnje od prijenosa je neophodno. Politika proizvodnje i cijena te proizvodnje je itekako važna. Mora ju u ovom dijelu definirati Vlada. Ali i HERA mora preuzeti ja bih rekao svoje poslove i u tim politikama dati svoj doprinos kroz stručne analize. To je prijedlog SDP-a velim. Očekujemo amandman Vlade na članak 33. 33. i samim tim ovaj prijedlog niti će biti sporan, niti će biti lokalan. On će biti izraz gospodarske politike. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Linić je netočno naveo da Vlada provodi pogrešnu socijalnu politiku. To je netočno. Ja vas želim podsjetiti da je u ministarstvu, u poziciji socijalne skrbi niti za lipu nisu smanjena sredstva za, u proračunu za 2011. naknade obiteljima i pučanstvima apsolutno nisu. Skrbi socijalno ugroženim skupinama itd. A glede same participacije, plaćanja participacije. 900000 u našoj za koje plaća, država plaća participaciju za zdravstvenu zaštitu kvalitetnu i dostupnu. Ali je malo čudno da vi govorite o pogrešnoj socijalnoj politici kolega Linić kada je u vrijeme kada ste vi bili potpredsjednik Vlade su itekako kršena socijalna prava od hrvatskih ratnih vojnih invalida, rodiljnih naknada i svih ostalih.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Zaista, možda postoji jedna početna dvojba u svezi rasprave o ovome zakonskom prijedlogu, o dopuni Zakona o tržištu električne energije s konačnim prijedlogom zakona i to po hitnom dakle uvodnoj raspravi gospodina Kajina gdje je spomenuto puno toga što govori o situaciji, o aferama, o svemu onome što se događalo unazad nekoliko godina ili desetaka godina, odnosno dva desetljeća u HEP-u i u državi Hrvatskoj. Govorio je i o onih 600 milijuna kuna na isti ovaj način kada nije postojao ovaj zakonski prijedlog dopuna, a zapravo je politički postupljeno kako je već i izrekao za gospodina Hebranga da je to bila politička odluka koje su, dakle utrošene u u iste ove namjere s kojim se zapravo ovaj zakonski prijedlog i donosi. Nije spomenuo druge afere koje se, koje evo potresaju našu državu. Evo od one afere Buljubašić navodno još radi u HEP-u i prima plaću. Zatim, spomenuo je DIOKI i Ježić. Zatim, nije spomenuo otkup trafostanica na, od Hrvatskih autocesta. Dakle, nije spomenuo ugovore FIMI medije sa HEP-om. Zatim, otkup stanova u vrijeme od 2000. do 2004. koji su također predmet da kažem oštećivanja države i HEP-a u to vrijeme. Zatim, neki su znamo dosta afera gdje je postojala krađa struje i to u velikim količinama. Imamo primjera diljem Hrvatske pa i u Slavoniji gdje se kako se to narodno ali nije hrvatsko kaže prebrikovalo prije samog sata, pa se struja krala u velikim količinama. Ima i toga. I tako kad se to sve skupi onda su to veliki novci koji su otišli da kažem u vjetar ili u nečije džepove u nečije torbe i danas polako te torbe isplivavaju na površinu. Naravno novaca nema, isplivavaju prazne. Dakle, u toj početnoj dvojbi nakon govora gospodina, rasprave gospodina Kajina dolaze druge rasprave u kojima poput predstavnika SDP-a gospodina Linića se vrlo razumno govori o gospodarskoj i socijalnoj komponenti ovakvoga zakonskoga prijedloga, i vidim da i u klubu SDP-a dakle postoji jedno razumijevanje, ali i briga da se ovakve stvari na jedan način koji bi bio putem članka 33. zakona reguliraju i za ubuduće, da ne bude zabune, da bude točno definirano koje su to strateške potrebe i proizvođači sirovina, koji bi onda imali povlašteni da kažem status pri kupovini ili kupnji električne energije. Ovakva briga jasno da je za TLM, pa i za mostarski aluminij znamo da on zapošljava 2 tisuće čini mi se radnika,

djelatnika, koji onda čine ovu socijalnu komponentu o kojoj je govorio gospodin Linić, a gospodarska komponenta proizvodnje limova aluminijskih također jedna od da kažem strateških proizvoda Republike Hrvatske i izvozna, jedna od većih izvoznih komponenti Republike Hrvatske. Kada govorimo o HEP-u, onda moram se sjetiti i onih bivših vremena kada je Republika Hrvatska, tada doduše socijalistička gradila svojim novcem, novcem svojih građana, gradila blokove u termoelektranama u susjednim republikama. Gradila je blokove u Tuzli, gradila je blokove u Gackom, pa onda termoelektrana Kolubara ili Obrenovac čini mi se. Pitam se, ne znam dokle je odmakla sukcesija itd., jesmo li mi ikada potraživali ili povukli ijedan kilovat struje, a da ga nismo platili iz ovih blokova termoelektrana koje je Hrvatska sufinancirala ili financirala u drugim republikama bivše Jugoslavije. E sada ćemo mi putem ovoga zakona, zakonskog prijedloga, dakle legalizirati ono što je zapravo političkom voljom već učinjeno u prošlosti. Je li to, kao što Kajin kaže alibi kojim se amnestira ta politička odluka, koja je bila prije par godina, ili ili je zaista smo na tragu da donesemo nešto što bi onda opravdalo, što bi se opravdalo i socijalnim i gospodarskim razlozima Republike Hrvatske? Ja bih volio da se ovakva briga pokazivala i ranije za tvrtke u Republici Hrvatskoj, koje su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Jedan među njima je i Đuro Đaković u Slavonskom Brodu, koji je nakon '91. godine sa 17 tisuća radnika danas spao na dvije, dvije i pol, zavisi kad ima posla pa pozovu ljude na montažu ili ne znam ni ja što. Kako to da nitko nije vodio brigu o jednoj takvoj strateškoj tvrtci kao što je Đuro Đaković? Danas imamo problem, kaže Večernji list, vrabaca u Slavonskom Brodu. Ma naime radi se o rafineriji u Bosanskom Brodu, koju snabdijeva JANAF, dakle u većinskom hrvatskom vlasništvu ili punom, a zagađuje zrak u Slavonskom Brodu. I mi ne možemo intervenirati ama baš nikako, ni lokalna vlast, a državna šuti. Dakle takva briga bi se trebala pokazati i u ovim slučajevima, bilo bi dobro da je pokazana, ali nije, pa je onda evo hvala Bogu da u Šibeniku postoji takva industrija koja ipak daje kruh da kažem tisućama Šibenčana i njihove djece, ali nebriga koja se pokazala za tvrtku od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kao što je Đuro Đaković unazad 20 godina je zaista, zaista zabrinjavajuće, od svih ministara gospodarstava, financija, i svih ostalih koji bi trebali brinuti o tomu. A danas se ista nebriga vrši zbog profita koji ostvaruje JANAF snabdijevajući rafineriju u Bosanskom Brodu, ama bez ijedne prijetnje toj ruskoj rafineriji, privatnoj, da ljudi imaju pravo živjeti u Slavonskom Brodu, imaju pravo normalno živjeti i udisati bar nekakvu kvalitetu zraka koja bi trebala biti normalna u Slavonskom Brodu. O tome nitko ne vodi računa. Svaka čast Šibeniku i Šibenčanima, bore se dobro i neka, tako i treba, i luka je u Šibeniku isfinancirana također, ja sam bio za to da se, da Vlada donese takvu odluku. I danas sam za ovakvu odluku, za ovaj zakonski prijedlog, ali moram istaći, kao što je i kolega Linić istakao, opet određene i kritičke tonove spram svega ovoga. Ovaj zakon nosi, nema oznake E, dakle on je P.Z., zakonski prijedlog, nije europski zakonski prijedlog, ovo je naša interna, da kažem, mjera pa se ponekad, ili se moram priupitati, možda će mi ministar objasniti hoće li to biti sukladno i određenim europskim standardima u svezi da kažem prodaje struje, električne energije u drugu državu ili ne. Hoće li biti da kažem protesta ili blokada poput ovog što se radi sa brodogradilištima? Hoće li nam to prešutjeti Europa ili je li to usklađeno da nam nitko ne može prigovoriti kada usvojimo ovakav jedan zakonski prijedlog, kako nebismo za mjesec, dva, tri morali ići na na novi zakonski prijedlog. I kaže na stranici 2, budući da se sve više otvara tržište energije u Republici Hrvatskoj, u kojem procesu svi čimbenici od kupaca i energetskih subjekata, do nadležnih državnih institucija trebaju odgovorno obnašati dužnosti i odgovornosti propisane pozitivnim propisima, ovo odgovorno bi bilo dobro da je možda napisano odgovorno, ali i dogovorno, jer ovo je zapravo dogovor, odgovorno i dogovorno. Nema dogovorno ovdje, ali evo zapravo se radi i o jednom dogovoru Točno je da je energetska strategija, razvoj energetike u Republici Hrvatskoj od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku i ja koliko znam, gospodine ministre, Bosna i Hercegovina kao država ima višak električne energije, ona nju izvozi izvan granica dakle Republike Bosne i Hercegovine. Kako će Republika Hrvatska, koja evo stalno vapi za energijom u bilo kojem obliku, bilo električnom, bilo u ostalim segmentima o čemu je gospodin Linić govorio, smoći da li će biti dostatno i da li će ili hoće li zapravo to djelovati na tržište, kako ovdje piše dakle da svi čimbenici od kupaca i energetskih subjekata do nadležnih državnih institucija trebaju odgovorno obnašati dužnosti i odgovornosti propisane posebnim propisima, dakle hoće li to djelovati i na cijenu električne energije po kućanstvima u RH, na naše dakle porezne obveznike ja zaista iz ovog ne mogu dokučiti. Ali, možda se može naslutiti. Klub HDSSB-a zbog onih socijalnih i onih gospodarskih razloga će podržati donošenje ovoga prijedloga Zakona o dopuni Zakona o tržištu električne energije, dakle jednoga možda netržišnog zakona ili dogovornog zakona, ali jasno da ono što sam izrekao kao jednu kritičku komponentu evo morao sam i to izreći. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo 2 ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Znači tu želim ispraviti taj dio njegova govora. Kako možemo dalekovidnog Polančeca, pod navodnicima "suditi", a oni koji će raditi isto kao i Polančec biti će odlikovani? Pravila gospodo u ovoj zemlji moraju biti jasna za sve, za velike i male. Ne može se zakon pisati za jedne, za ekipu koja je na vlasti i pisati s druge strane protiv onih koji nisu u vlasti. Nisam ja prije govorio protiv nikoga, najmanje protiv TLM-a već sam govorio protiv prakse. Ako si sa mnom onda ćeš dobiti, ako si protiv mene, e onda ćeš u zatvor. To nije demokracija. To je demokratura i to gospodo nije pravna država **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, vrijeme vam je isteklo. Hvala lijepa. I ispravak drugi navoda, a to je uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče, evo ja ću ispraviti dijelom netočan navod gospodina Grubišića koji kaže da je RH gradila objekte i u drugim republikama jednako kao i što izražava netočno naravno ne brigu Vlade za TLM. Ja moram kazati gospodine Grubišić, evo reći ću vam da je '73. godine TLM dobio energetsku suglasnost za 144 megawata uz ugovor o visini doprinosa za izgradnju elektroenergetskih objekata i uz uobičajeni ugovor o visini popusta na tarifne U to vrijeme se i gradila HE Obrovac, Orlovac pardon. '74. godine dobio je elektroenergetsku suglasnost za novih 72 megawata,jednako kao što je i '83. godine plaćena zadnja rata za te objekte. Prema tome, i već je to bilo i prije Domovinskog rata, a osim toga Vlada Republike Hrvatske zapravo ne da izražava ne brigu, nego upravo suprotno, omogućava TLM-u da ponovno dođe na startnu poziciju u **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Vrijeme. Ja vas molim da se držite propisanog vremena jer je to dio isto tako našeg Poslovnika. Bez dobacivanja i to se odnosi na Poslovnik, iz klupa. … /Upadica se ne razumije./… Nemate pravo, nitko. Idemo dalje. Rasprava po klubovima, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, poštovani zastupnici. Naime, donošenjem Zakona o dopuni Zakona o tržištu električne energije mislimo da će se prije svega demantirati oni koji su tvrdili da nitko ne želi preuzeti političku odgovornost za 900 radnika TLM-a, da je netko iz Hrvatske bacio oko na vrijedno TLM-ovo zemljište pa se TLM želi uništiti ili da Vlada asistira nekakvoj stranoj tvrtki kako bi se riješila konkurentskog TLM-a. Svega smo se toga naslušali, no upravo je ova izmjena i dopuna zakona dokaz da su optužbe bile neutemeljene, da je bilo nekorektno od lokalne vlasti pozivati na ulicu i prijetiti prosvjedima i da se zapravo ignoriralo sve ono što se činilo, dakle oni sustavni napori i AZTN-a, Ministarstva gospodarstva, županije, HEP-a, TLM-a znači kako bi se iznašlo rješenje da ono bude zakonito i na tragu ovog Zakona o tržištu električne energije. Ali, isto tako da ono bude u interesu TLM-a, njegovih zaposlenika pa i lokalne zajednice. Ovim zakonom Vlada je pokazala da preuzima u cijelosti odgovornost da vodi odgovornu gospodarsku politiku, da ima rješenje za TLM i da će se proizvodnja znači i u TLM-u i ova poslovna suradnja sa mostarskim Aluminijem da će se nastaviti i da ona ima perspektivu. Naime, i ono što sam odgovorio gospodinu Kajinu kod ispravka netočnog navoda, dakle ovo je doprinos očuvanju kontinuiteta proizvodnje u TLM-u, ovo je doprinos očuvanju izravno 900 radnih mjesta, a isto tako ako se uzme u obzir i svi kooperanti koji su orijentirani prema TLM-u, dakle još nekakvih 1000 mjesta, dakle ukupno 1800. Isto tako ovo je doprinos očuvanju onog prihoda kojeg je imao TLM od nekakvih milijardu i 200 milijuna kuna i isto tako to je doprinos izvozu jer znamo da 80% proizvodnje TLM-a završava u izvozu. Isto tako važno je napomenuti da ovaj zakon iako dovodi kupce struje iz inozemstva u poziciju povlaštenog kupca, ta beneficija, odnosno povoljniji uvjeti kupnje električne energije ne ulaze u kvotu državnih potpora. Opravdani gospodarski interes procjenjuje Vlada Republike Hrvatske, a cijenu električne energije određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija. Također, kada se potpiše ugovor između opskrbljivača, kupca i domaćeg poduzetnika, dakle između HEP-a ili HEP Trgovine, Aluminija i TLM-a … će na osnovi ovim zakonom propisane dokumentacije, dakle na osnovi vjerodostojne dokumentacije vršiti kontinuirani nadzor provedbe ugovora. To rješenje da agencija određuje cijenu, a isto tako da vrši nadzor nad provedbom ugovora, općenito je jačanje regulatornog nadzora i u skladu je sa trećim paketom energetskih zakona, dakle direktivama i uredbama s kojima se energetsko zakonodavstvo Republike Hrvatske mora uskladiti. Naime, treći energetski paket o čijem preuzimanju odnosno usklađivanju zakonodavstva kreće se u ožujku ove godine, a kompletna implementacija treba biti završena 2012. u ožujku, propisuje upravo jačanje regulatornog nadzora na nacionalnoj razini, dakle da neovisna agencija, u ovom slučaju HERA propisuje cijene i da vrši nadzor. Kada bi se rezimiralo postupanje po ovoj izmjeni Zakona, dakle zahtjev podnosi TLM ili u budućnosti neka druga tvrtka koja ima za to interes, Vlada procjenjuje po osnovi mišljenja HERA-e i prijedlog Ministarstva gospodarstva, dakle da tu postoji opravdani gospodarski interes za Republiku Hrvatsku i donosi odobrenje. Odobrenje sadrži rokove, uvjete, agencija određuje cijenu isporuke električne energije od strane HEP-a, zatim TLM i HEP i Mostarski aluminij potpisuju ugovor o isporuci električne energije pod posebnim uvjetima, i na kraju HERA nadzire i kontrolira provedbu ugovora na odnosi vjerodostojne odnosno propisane dokumentacije. Prema tome, Zakon otklanja bilo kakve sumnje u pogodovanje, bilo kakve sumnje u manipulacije i zapravo konkretizira političku volju da se u ime domaćeg gospodarstva, njegova razvoja, u ovom slučaju TLM-a reguliraju ovakvi specifični odnosi kakav su do sada imali Šibenski TLM i Mostarski aluminij. O ovom Prijedlogu zakona raspravljao je i Odbor za gospodarstva i kod glasovanja svi su neovisno o tome da li su dio vladajuće koalicije ili su članovi oporbe svi su podržali ovaj Zakon jer se na taj način podržava gospodarska politika i isto tako treba reći da ovaj Zakon nije jednokratan, odnosno da nije isključivo vezan za slučaj TLM-a i Mostarskog aluminija nego da se on može u budućnosti primjenjivati na sve druge gospodarske subjekte i na sve druge situacije ukoliko bude zahtjeva. Klub HDZ-a drži da je ovaj Zakon doprinos gospodarskom oporavku, očuvanju radnih ali isto tako da kvalitetno regulira ovo područje, dakle dobro procjenjuje interes Republike Hrvatske. Vidimo da je i od strane Hrvatske udruge sindikata došla potpora, vezano za ovaj Zakon, a isto tako vjerujemo da će lokalna vlast pozdraviti ovo rješenje i doprinijeti klimi povjerenja i zajedničke odgovornosti kada su u pitanju vitalni gospodarski interesi. Klub HDZ-a podržava donošenje ovog Zakona. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda, prvo uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Gospodin zastupnik je govorio o doprinosu kontinuitetu TLM-a pozivao se na ispravak svog ili mog tobože netočnog navoda kao da sam ja protiv TLM-a ili bilo koga drugog. Međutim, kada govorimo o povlaštenim kupcima, povlašteni kupci bili su u brodogradnji. MI smo od 2000. godine do danas u brodogradnju usisali preko 20 milijardi kuna, a sada dneki veliki sustavi idu u stečaj. Ali opet gospodo pisati zakon, a neke sudimo za određena ponašanja, točno za određenu tvrtku nije obećavajući i zato mi je Linićev prijedlog daleko bliži. Ja sam prije u raspravi spomenuo TEhnomont koji plaća koncesije i 15 puta više nego neka poduzeća slična u Dalmaciji, a sada ću Cimosove ljevaonice gdje rade 1100 ljudi, pa dajmo i njima gospodo, koji su 100% na stranom tržištu isto tako povlaštenu cijenu, pa onda neka se kroz takvu jednu formu svi u ovoj zemlji nađu u istoj poziciji. Ispravljam netočan navod kolege KOvačevića da na ovom primjeru Vlada pokazuje da vodi odgovornu ekonomsku politiku. Netočno, upravo na ovom primjeru se pokazuje da Vlada ne vodi dobru ekonomsku politiku, jer da vodi, ovo o čemu danas raspravljamo raspravili bi davno, jer problem TLM-a ne postoji od jučer, nego već duže vrijeme, dakle vidi se upravo da ovaj problem nije rješavan. I drugi argument zašto se na ovom primjeru pokazuje da se ne vodi odgovorna ekonomska politika je taj da ovim nije obuhvaćeno, ovim je obuhvaćen samo TLM, ali ne i ostale industrije koje se nalaze u sličnom položaju, kojima je električna energija na neki način sirovina i baza za proizvodnju, dakle ne mislim da tu, da električnu energiju kompletnu industriju, onima kojima je to režijski trošak to u redu, ali onima koji električna energija ulazi kao bitan čimbenik i sirovina, trebalo bi sve uzimati u obzir a ne samo TLM. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom, na redu je Klub HNS-a HSU-a uvaženi zastupnik Zlatko KOračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre sa suradnicima. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, podržat će ovaj Prijedlog zakona i ovo je dobar zakon. Potpuno logičan Potpuno logičan i jedno od ključnih pitanja kaj smo čekali do sada, zašto taj zakon nismo prije donijeli. Koliko problema bi bilo riješeno da samo taj zakon donijeli prije. I potpuno je logično kada govorimo o ovom zakonu, konkretno govorimo o aluminiju, radi se od 800 do 1000 ljudi razno razni su podaci, ali nije bitno. Vezani su kooperanti ali je bitno da se radi o jednom strateškom proizvodu, radi se o jednoj tehnologiji koja ima ogroman kapacitet na stranim tržištima, upitno je da li je bilo nužno dijelove procesa seliti u vremenu kada su se selili u Bosnu i Hercegovinu, to je upitno. Međutim, konkretno u ovom Zakonu nije ključno i bitno, ali je ključno i važno da se cijena jednog glavne sirovine, ovdje električna energija je sirovina,

Prijedlog zakona koji je koristan neposredno za lokalnu upravu, za zaposlenu i za ukupnu gospodarsku bilancu Republike Hrvatske. Dobro je da se cijena struje veže uz cijenu aluminija, dobro je da je utvrđena donja i gornja granica cijena električne energije koja garantira da nitko od ugovornih strana neće biti dovedena u situaciju negativnog poslovanja pod uvjetom ako je to tako. To mi u Zakonu ne vidimo, nama to u Zakonu ne piše, ostaje nam da se nadamo. Naime, Vlada po ne znam koji put u stvari u pravilu uvijek kada predlaže zakon Hrvatskom saboru ne poštuje svoju poslovničku obvezu, a to je da nam uz prijedlog zakona dostavi učinke, provedbe toga zakona. Toga normalno nema, ništa novoga, klasika standardno, pa zato vjerujemo da ova matematika koja će biti pod ingerencijom HERA-e koja će bit pod kontrolom Vlade Republike Hrvatske da će funkcionirati, da nitko od ovih strana koje su u ugovoru neće biti dovedena u položaj položaj minusa, pogotovo ne HEP kao državno poduzeće, poduzeće od interesa svih građana Republike Hrvatske. HEP sada može legalno prodavati povoljniju struju. To je dobro, da je to bilo prije puno toga bi bilo riješeno. Koliko i na koji način će ovaj zakon utjecati na povijest ne znamo vidjet ćemo, to je stvar pravosuđa. Ministar tvrdi da se ne veže uz povijest, njegov osobni stav. Ali ponavljam to su stvari koje su pod ingerencijom pravosuđa i ostavimo te stvari. Naša primjedba u klubu HNS-a i HSU-a je da je bi bilo možda pametnije, logičnije, mudrije da se ugovor o isporuci struje po povlaštenoj cijeni konkretnom u ovom slučaju radi sa distributerom na području Bosne i Hercegovine iz vrlo realnih praktičnih razloga, zbog troškova prijenosa. U ovom konkretnom slučaju troškovi prijenosa struje su između 7 i 8 eura što u ukupnoj cijeni nosi između 15 i 35% troška. S obzirom na međusobnu suradnju dviju elektroprivreda HEP-a i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine mislim da bi to rješenje bilo logičnije i što je još važnije definitivno transparentnije. Međutim, ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske je izabralo taj put i pretpostavljam da je imala argumente zašto i zbog čeka. Ponavljam mi u klubu HNS-a i HSU-a smatramo da bi to bilo kvalitetnije i u konačnosti jeftinije rješenje. Međutim, kada govorim o ovom zakonu konkretno odnosi se na TLM. Mislim da je važno mi čitavo vrijeme govorimo o 800 do tisuću zaposlenih, govorimo o utjecaju na lokalnu upravu, govorimo o kooperantima, međutim TLM ima svog vlasnika. Konzorcij kojega čini Dalekovod, Konstruktor, Alu-fleks, Zagrebačka montaža i Feal iz Širokog Brijega. Taj konzorcij je dobio mogućnost kupnje TLM-a za jednu kunu. Odlukom Vlade Republike Hrvatske na zatvorenom dijelu sjednice Vlade 19. travnja 2007. koju koju odluku je potpisala tadašnja potpredsjednica Vlade, a sada sadašnja predsjednica Vlade gospođa Kosor. U to vrijeme kada je bila raspisana međunarodna licitacija, bile su dvije ponude. Jedna našeg konzorcija kojeg sam spomenula, bio je i drugi ponuđač da ga sada ne spominjem, za 80,f2% dionica Dalekovod i Konstruktor znači konzorcij ponudili su jednu kunu i dobili su TLM za jednu kunu, dok je drugi ponuđač ponudio 4,5 milijuna eura. Ovi jednu kunu, ovaj 4,5 milijuna eura. Podmirenje dugovanja koje je TLM imao u tom trenutku Dalekovod i Konstruktor drugim riječima konzorcij ponudili su 12 milijuna i usvojenom im je, a istovremeno drugi ponuđač je ponudio 80 milijuna eura. Ovi 12 milijuna eura, ovi 80 milijuna eura. Ulaganja, Dalekovod, Konstruktor domaći konzorcij 107 milijuna ovaj drugi 103 milijuna eura. I jedan i drugi su bili spremni preuzeti zaposlene i jedni i drugi su potpisali dogovor sa sindikatom TLM-a znači usuglasili se. Međutim, odlukom Vlade ponavljam na zatvorenoj sjednici, domaći konzorcij na čelu sa Dalekovodom i KOnstruktorom dobili su TLM za jednu kunu. Drugi ponuđač koji je u ukupnoj čisto matematički zbrajanoj ponudi bio jači za 68 milijuna eura ili pretvoreno u današnji tečaj to je 500 milijuna kuna, nisu dobili posao.

su nam strana ulaganja takva kakva jesu, kada smo na ovom primjeru pokazali jednu svoju aroganciju prema stranim investitorima. Nekome tko nudi 500 milijuna kuna više. I postavlja se pitanje, čemu smo uopće raspisivali međunarodni natječaj, kada smo znali tko bude dobio. Ali sada slijedom svega toga i do ovih ugovora zbog kojih su i bivši potpredsjednik i predsjednik Uprave HEP-a bili u zatvoru i pokrenut istražni postupak, je bio posljedica jer upravo je ovaj domaći konzorcij uvjetovao svoj ulazak unutra ako im Aluminijski kombinat iz Mostara osigura 5 godina sirovinu, a ovi su uvjetovali nižu struju. I sada se dešava još jedna stvar koja je problematična i zato je dobro da imamo ovaj zakon, a to je da čitavo to vrijeme po toj povlaštenoj cijeni TLM je uzimao ukupnu ponuđenu ili dogovorenu količinu električne energije, bez obzira da li su radili, da li su proizvodili ili su bili na remontu da li su trebali tu struju ili nisu trebali tu struju. I tu se postavlja potpuno pravilno pitanje koje odgovore normalno mi danas nemamo, oni koji su bili sudionici čitavog procesa znaju, ali vjerujem da će i pravosuđe o tome zauzeti svoj stav, da li je TLM ili boje rečeno konzorcij Dalekovod i Konstruktor da li su tu struju isporučivali u Mostar, da li su je prodavali HEP-u po većoj cijeni, budući da je bila razlika u cijeni, kome su prodavali, kako su prodavali. Prema tome, čitav niz otvorenih pitanja. Ponavljam, sve je dogovoreno na zatvorenoj sjednici Vlade i na koncu konca i ugovor kojega je bivši predsjednik Uprave HEP-a Mravak potpisao sa TLM-om koji je nepovoljan definitivno za nas, kolika je šteta. Nije ona sasvim sigurno 600 milijuna, daleko je manja ali šteta je, mogućnost korupciji otvorena, je blagoslovio uži kabinet Vlade, dali su zeleno svjetlo, dozvolili su. Ne POlančec, ne Mravak, ne Nadzorni odbor HEP-a, uži kabinet Vlade. I zato je dobro da imamo ovakav zakon, jednostavno da se u budućnosti ovakve moguće špekulacije izbjegnu. Ali ključno pitanje što je konzorcij predvođen sa Dalekovodom i Konstruktorom uložio u TLM osim onu opremu, na koji način su oni doprinijeli restrukturiranju čitavog TLM-a jer činjenica je da za Agenciju za tržišno natjecanje do nedavno, čini mi se do nedavno nije dala svoj stav, do nedavno, da je četiri godine tražila plan restrukturiranja TLM-a da bi mogla definirati status svih potpora koje je država dala u TLM-u, a činjenica je da je država svoja dugovanja otpisala nakon što su ovi privatizirali TLM, govori da je ta priča nepoznata. I zaključno, kad govorimo o TLM-u i konzorciju činjenica je da čišćenjem onog prostora dole njima se otvorio prostor od 400 tisuća m2 zemljišta je sad prema prostornom planu lokalne uprave industrijska zona. Prema stavu lokalne uprave i dalje to treba biti industrijska zona, međutim kako to obično biva, ako se taj prostor pretvori u građevinsku što je lako moguće to je prostor od cca 180 milijuna eura. Znači s ove strane su uložili 120 milijuna eura, a s ove strane samo na dijelu zemljišta van ovog industrijskog postrojenja koje se bavi preradom aluminija, zarada na tom zemljištu je 180 milijuna eura. To ne znači da njima ne treba dati podršku, ponavljam, dajmo podršku prije svega zaposlenima, dajmo podršku jednoj industrijskoj grani, dajmo podršku jednoj strateškog industrijskoj grani. Ali je vrlo važna i Vlada Republike Hrvatske već kad je ulazila, kad je pogodovala investitorima prije svega Dalekovodu i Konstruktoru koji su na čelu tog konzorcija, bilo bi mudro i pametno i odgovorno od te Vlade, zajedno sa lokalnom upravom da i taj odnos sa tim konzorcijem s obzirom na onu skrivenu dobit, a ovih 180 milijuna eura je sasvim sigurno skrivena dobit, da vodi računa i o poreznim obveznicima koji kroz nižu struju, nižu vrijednost električne energije koju će HEP isporučivati da se kompenzira i da se napravi za građane Republike Hrvatske jedna učinkovitija i korisnija varijanta. I završno, ovakav tip zakona može ovakav tip zakona može se reći da je jedna od mjera gospodarskog oporavka za razliku od one powerpoint prezentacije i onih pisma namjere koje slušamo i za koje smo se uvjerili da ne daju nikakve koristi. Za jednu konkretnu gospodarsku granu vrlo konkretna mjera. Kad bismo imali, a o tome je kolega Linić govorio, kad bismo imali politike u ostalim gospodarskim sektorima i kad bismo prema tim politikama posložili i mjere i proces deindustrijalizacije koji je na djelu, pretvorili u proces reindustrijalizacije sasvim sigurno da bi takve mjere ili slične takve mjere dale svoj doprinos, međutim mi njih nemamo. Mi ne znamo koja je naša industrijska politika u ovoj državi, koje gospodarske grane, sve, to nema šanse. I tu je sad poziv i Vladi Republike Hrvatske posebno resornom ministarstvu koje je obnovljeno, ojačano i kadrovski i kapacitetima, da konačno hrvatskoj javnosti predoči koja je industrijska politika ove države. Kolega Milinković je spominjao socijalu. Novo zapošljavanje je najbolja socijalna politika, novo zapošljavanje. U ovom trenutku 53, od 100 radnih aktivnih radi svega 53. Pali smo, s 56, 57 pali smo na 53 u ovom trenutku. Mi kada bismo povećali za 20% učešće zaposlenih u odnosu na radno aktivne to bilo 200 tisuća radnih mjesta. 200 tisuća radnih mjesta. Dal smo sposobni, dal to mi znamo, dal to želimo. se ne razumije./… projektima mi to sasvim sigurno nećemo, ali s ovakvim podrškama, pojedinim gospodarskim granama sasvim sigurno hoćemo. Ovo je na dobrom putu i zato podržavamo mi u klubu HNS-a, Hrvatske stranke umirovljenika podržavamo ovaj prijedlog zakona. Ali istovremeno smatramo

To je bacanje pijeska u oči, to nije podrška. Prema tome, pozivamo Vladu Republike Hrvatske da u kontekstu i npr. ovog zakona, ovakve mjere, nastavi sa konkretnim mjerama po konkretnim industrijama i da hrvatskoj javnosti konačno predoči koja je to industrijska politika ove države. I u ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kao što smo već čuli u nekoliko rasprava pred nama je dopuna Zakona o tržištu električne energije kojom se postojećem zakonu dodaje novi članak 32.a, a prema uvodnom objašnjenju predlagatelja osnovni razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe stvaranja pravnog okvira za osiguravanje svih uvjeta povlaštenim kupcima kao i energetskim subjektima omogućavanje trgovanje električnom energijom, ne samo u našoj državi, znači u Republici Hrvatskoj nego i u prekograničnom prometu. Donošenjem Zakona o dopuni Zakona o tržištu električne energije postiže se sljedeće, ja ću samo nabrojiti nekoliko stvari. Pod broj 1. osigurava se gospodarski interes Republike Hrvatske kada za domaćeg poduzetnika treba proizvesti sirovinu koja se ne proizvodi u Republici Hrvatskoj, a posebnim privremenim statusom mogu mu se omogućiti restrukturiranje i osposobljavanje za tržišnu utakmicu. Pod 2. isto tako bitno, osigurava se proizvodni proces poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji sirovinu ili poluproizvod uvozi u Republiku Hrvatsku uz uvjet da se ista ne proizvodi u našoj državi, a neophodna je za proizvodni proces poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Treća točka kojom se ovim novim zakonom regulira je da Hrvatska energetska regulatorna agencija odobrava poduzetniku sa sjedištem izvan Republike Hrvatske privremeno stjecanje statusa kupca električne energije koji se električnom energijom opskrbljuje prema uvjetima sukladno onima po kojima se opskrbljuju kupci električne energije u Republici Hrvatskoj. I samo ću navesti još jednu stvar, a to je da se time opravdava gospodarski interes Republike Hrvatske kojeg određuje Vlada Republike Hrvatske dok cijenu električne energije utvrđuje Hrvatska energetska regulatorna agencija. Dakle, u slučajevima kada domaći poduzetnik koristi sirovinu ili poluproizvod inozemnog poduzetnika kao stratešku sirovinu za vlastitu proizvodnju dopunom Zakona o tržištu električne energije omogućeno je da domaći opskrbljivač električnom energijom opskrbljuje inozemnog poduzetnika tj. kupca električnom energijom u količinama potrebnim za proizvodnju te strateške sirovine. Na taj način domaći poduzetnik na transparentan i od strane nadležnih institucija što je bitno nadziran način osigurava neophodnu ulaznu sirovinu koja je proizvodi električnom energijom isporučenom po uvjetima kao da je isporučena domaćim kupcima. Predmetnom dopunom Zakona o tržištu električne energije trenutno se odražava kontinuitet proizvodnje to smo već nekoliko puta čuli u TLM-u čime se neposredno utječe na očuvanje oko osamstotinjak radnih mjesta u samom TLM-u i njemu ovisnim trgovačkim društvima da ih ne nabrajam, dok se posredno kroz nastavak kooperantskih ugovora utječe na poslovanje oko pedesetak trgovačkih društava i oko 1000 radnih mjesta u tim trgovačkim društvima što ukupno doprinosi očuvanju oko 1800 radnih mjesta koji osiguravaju ukupni godišnji prihod od preko 1,2 milijarda kuna od čega više od 80% na inozemnim tržištima. Ne moramo posebno govoriti što to znači i za Republiku Hrvatsku, a posebno za Šibensko-kninsku županiju. Održavanjem kontinuiteta proizvodnje u TLM-u stvaraju se i nužni uvjeti za nastavak programa restrukturiranja u koji je do sada investirano preko 60 milijuna eura, a do kraja 2014. ukupni program restrukturiranja iznosit će 107 milijuna eura. Bitno je isto tako ovdje naglasiti da se i sindikati ovdje na galeriji sam vidio i gospodina Matijaševića. Znači, Hrvatska udruga sindikata isto podržavaju ovakav prijedlog zakona. Svi smo u klubove dobili i dopis. I citirat ću svjesni da se time podržava opravdani interes radnika i njihovih obitelji. Kroz raspravu smo isto tako nešto čuli i o cijeni električne energije, ali nije loše i napomenuti i to da električna energija u Republici Hrvatskoj već jedan duži niz vremena, duži period nije poskupljivala, a isto tako je bitno za napomenuti da će Hrvatska elektroprivreda nakon svih onih loših godina za 2009. godinu vjerojatno iskazati ne tako malu dobit. Mene i naš klub, klub HSS-a interesira jer smo puno ovdje slušali o tome što to znači povlašteni kupac. Odgovor ministra koji ministra koji razgovara sa svojim suradnicima koliko je to tvrtki uputilo dopis Vladi Republike Hrvatske, odnosno ministarstvu da dobiju status povlaštenog kupca. Koliko je to tvrtki uopće iskazalo zainteresiranost za tako nešto. Pretpostavljam da vi to znate iako HEP bi trebao imati te podatke. Ali s obzirom da smo o tome raspravljali na Odboru za gospodarstvu čuli smo da zapravo takvih zahtjeva nije bilo pa ne bi bilo loše i to čuti. I na kraju, evo nakon svega ovog izrečenog Klub zastupnika HSS-a podržat će donošenje ovog Zakona. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Mi smo time iscrpili raspravu po klubovima. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva na redu je uvažena zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Neda Klarić, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo prijedlogom ovoga Zakona TLM-u se omogućava ponovno zauzimanje pozicije u takmičenju na svjetskom tržištu strateški važnoga proizvoda kojega zovemo aluminij. Njime se osigurava ravnopravna utakmica na tržištu sa svim ostalim europskim proizvođačima aluminija. Ovaj prijedlog zakona je jednako tako i rezultat zauzimanja Vlade Republike Hrvatske za velikog izvoznika jer je TLM tijekom 2010. godine realizirao proizvodnju u vrijednosti od 125 milijuna eura od kojih 100 milijuna eura kojih je direktno uključeno u izvoz. evo ja ću sad ovog časa zapravo dati odgovor na pitanje gospodina Koračevića kada kaže i postavlja pitanje zapravo koliko je to konzorcij uložio u TLM? TLM je pred završetkom prve faze modernizacije u koje je samo za opremu utrošeno oko 20 milijuna eura plus 40 milijuna eura za obrtna sredstva i dokapitalizaciju. Ovaj prijedlog zakona također uvažava i stavku uvoza aluminija iz Bosne i Hercegovine koja omogućava uravnoteženje međusobne robne bilance i ima veliko značenje za naše izvoznike roba široke potrošnje na to tržište. Ovaj prijedlog zakona posve jasno čuva oko 1000 radnih mjesta unutar samoga TLM-a i oko 1500 radnih mjesta kooperanata što je od ogromne ne samo lokalne već i nacionalne, gospodarske važnosti. Razvidan je isto tako ogroman napor kojega je Vlada učinila u tom pravcu. I naravno da je potpuno najblaže rečeno neprimjereno pozivati građane na bunt, prijetiti izlaskom na ulicu zajedno sa radnicima. Jer smo u već nekoliko primjera vidjeli kako se to zaista ne radi tako. I onda kada smo radi ratnih razaranja nakon uništene elektrolize radi koje se sve ovo i događa izgubili više od 4000 radnih mjesta nismo dizali bunu, nismo pozivali na građanski neposluh već se sa puno strpljivosti prilagođavali poslijeratnoj situaciji duboko svjesni da su na žalost neki drugi gradovi prošli još gore nego što smo prošli mi. Ovaj prijedlog zakona rezultira povjerenjem u Vladu koja podupire daljnji nesmetani rad i zauzima se za razvitak tvornice lakih metala. Za tri godine na dokapitalizaciji i do sada uložena sredstva TLM-a će imati moderniziranu i potpuno konkurentnu tvornicu na svjetskom tržištu. Ovaj prijedlog zakona podržavaju i radnici i sindikati i naravno podržat ću ga i ja osobno kao zastupnica iz ne samo devete izborne jedinice već i Županije šibensko-kninske. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. na samom početku izlaganja o ovom prijedlogu zakona želim reći kao što je na kraju krajeva rekao i kolega Linić kada je govorio u ime kluba SDP-a da ću podržati ovaj prijedlog zakona. smatram da zakon nije baš najbolje odrađen, odnosno da je prilično manjkav. Zbog čega smatram da je manjkav? Naime, Republika Hrvatska koliko je nama poznato privremeno je zatvorila poglavlje XV. koje se tiče energetike i u obvezi je primijeniti sve odredbe iz trećeg energetskog paketa, znači propisa Europske unije te shodno tim odredbama prilagoditi svoje energetsko zakonodavstvo, odnosno energetski sektor u cjelini. I s obzirom da to imamo na umu, a da će upravo taj energetski paket direktiva i uredba europskog zakonodavstva postati obvezujući u ožujku 2011. godine već postavlja se pitanje zbog čega nismo iskoristili ovu priliku i ovaj zakon ustvari već sada prilagodili, jer bojim se da ćemo kroz mjesec, dva ponovno imati ovaj zakon i druge zakone iz ovog dijela u saborskoj proceduri, i mislim da to nije baš jako logično iz pozicije, znači iz samog rada Vlade, a i iz samog Parlamenta. Tu bih htjela podsjetiti da taj treći energetski EU paket podrazumijeva tri bitne stvari, a prva od tih stvari je jačanje uloge nacionalnog regulatora, to je kod nas HERA, koja koliko je nama poznato i ne djeluje baš samostalno i neovisno, ona bi trebala u potpunosti biti neovisni regulator. Druga stvar je znači da se odvoji proizvodnja električne energije, od prijenosa i distribucije električne energije, koje su kod nas u jednom paketu ustvari u HEP-u objedinjeni, i tu smatramo da je je to vrlo, vrlo bitno da Hrvatska odradi i to na način da taj prijenos i distribucija električne energije budu smješteni u jednoj posebnoj tvrtki koja će biti u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske, jer se upravo kroz izdvajanje, znači prijenosa i distribucije iz HEP-a otvara mogućnost ustvari razvoja obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj. I treća stvar koju donosi taj treći energetski paket je liberalizacija tržišta električne energije, što može biti dosta turbulentno za Hrvatsku, zbog toga što se kod nas još uvijek cijena struje koristi kao jedan socijalni mehanizam, odnosno socijalni instrument, a to ćemo morati sukladno znači ovom trećem energetskom paketu vjerojatno mijenjati, ali morat ćemo razmisliti na koji način to radimo. Znači predmetna prilagodba ne bi smjela biti samo posljedica zahtjeva Europske unije, odnosno ugovornih obveza preuzetih u procesu pristupnih pregovora s već bi ona trebala predstavljati istinsku želju samo Republike Hrvatske za ispostavom modernijeg i poslovno sposobnijeg energetskog sektora. Zato cijeli proces ove prilagodbe trebamo promatrati kao priliku da se energetski sektor kao iznimno važna i propulzivna privredna grana uredi na primjeren način, te da se cjelokupni energetski sektor uspostavi na tržišnim i održivim principima. Tu bih se osvrnula ukratko na postojeće stanje u hrvatskom energetskom sektoru koje nije baš idealno, jer ga karakterizira nezainteresiranost investitora za ulaganje u energetski sektor, odobravanje izgradnje energetskih objekata je složeno uz višekratne administrativne zahtjeve i prepreke, određivanje cijena je netržišno, ne postoji ne postoji kvalitetan i održivi sustav zaštite socijalno ugroženih kupaca, ne postoji stvarna mogućnost promjene opskrbljivača električne energije, odnosno prirodnog plina, te cjelokupnim energetskim sektorom dominiraju dvije tvrtke, a to su INA i HEP, i one su često upravo prepreke za to da se nešto značajnije promijeni na hrvatskom energetskom tržištu. Sve to naravno za posljedicu ima visoku uvoznu ovisnost Republike Hrvatske, i tu treba spomenuti da Republika Hrvatska među najvećim bruto uvoznicima električne energije u Europi, te nedovoljnu razinu investicija, kako u klasične tako i u obnovljive izvore energije. Da bi se bolje shvatili razmjeri ovog problema dovoljno je reći da je od 2000. do 2010. godine izgrađeno svega 100 megavata u termoelektranama, i 45 megavata u hidroelektranama, što je na godišnjem nivou manje od 15 megavata ili 0,35% od ukupno instaliranih kapaciteta elektroenergetskog sektora. Istovremeno sagrađeno je hvalevrijednih, po našem mišljenju i nedovoljnih 70 megavata vjetroelektrana, a nasuprot tome kao što je svima nama dobro poznato do 2020. godine iz pogona će izaći dosta veliki broj ustvari ovih termoelektrana, nekakvih 110 megavata, što će dodatno naravno povećati ovisnost Republike Hrvatske o uvozu električne energije. Da bi se tako nepovoljno stanje promijenilo, nužna je reforma i mi mislimo da je dobra osnova za tu reformu upravo ovaj treći europski energetski paket, i zbog toga evo ga ja izražavam čuđenje i žaljenje što u izmjenama ovog zakona se već nije išlo na to da se ugrade znači i one odredbe iz direktiva Europske unije, iz uredba Europske unije koje se dotiču znači ove problematike, time više što ćemo to uskoro morati usvojiti u hrvatskom Parlamentu, jer nas na to obvezuje upravo proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, pa vas molim da date kratko obrazloženje u svom završnom govoru zbog čega niste u u ovom trenutku, u ovom zakonu već ugradili te obveze u zakon. Detaljno ste sve to obrazložili, međutim trebam napomenuti posebno da građanima je malo bliska ova tema. Što građani primjećuju od svega ovoga? Kad god se govori o ovakvim i sličnim paketima, pa i onom prvom energetskom kojeg smo usvajali prije nekoliko godina, posljedice za građane su te da su i struja i voda i plin svaki put sve skuplji. Zemlje koje ne ulaze u Europsku uniju imaju upravo radi socijalnog mira imaju i socijalne cijene ovakvih stvari, dakle i struje, i vode i plina. Kod nas nema zaštite radnika, radnik ne isplaćuje plaću, ali moramo se prilagoditi tržišnim uvjetima. I još nešto važno je napomenuti. U svim uljuđenim zemljama, u svim europskim zemljama, ondje gdje postoje vlasništvo države u određenim tvrtkama, ili pretežno vlasništvo tvrtke, to su generatori razvoja tih zemalja, a kod nas su postali na žalost to vidimo turbine korupcije, i zato poskupljuje struja između ostaloga, to budimo otvoreni, i to moramo reći. Ovaj zakon s pravnog stajališta, osim ovih ekonomskih koristi koje su nedvojbene i što također podržavam, ali zašto nije donesen ranije? Zbog čega se stvorio jedan vakuum da Vlada sama diskrecijski postupa i otvara se posebno pitanje je li to bilo i iz korupcijskih motiva da se postupalo nekako drugačije, mimo zakona? To je jedna stvar. I druga stvar, je li ovo ustvari zaista lex Polančec, da se na neki način, jer je u to involvirana čitava Vlada, pokrije bespravno stanje i da se na neki način izvuče iz takve situacije? Jer Vlada, da je bila odgovorna, sve je ovo puno godina mogla učiniti bez ikakve ovakve sramote koje se sada vuku pred našim sudovima. Poštovana kolegice, vi ste u pravu u jednom dijelu. Naime činjenica je da Vlada Republike Hrvatske ne vodi kvalitetnu socijalnu politiku. Međutim pogrešno je kada se znači cijena električne energije koristi kao instrument socijalne politike. Vlada ustvari imala nekakvu stratešku viziju RH sigurno je da bi decentralizacijom elektroenergetskog sustava i izgradnjom decentraliziranih jedinica bez obzira na to da li se radi o energanama ili elektranama i to posebno iz obnovljivih izvora energije bi mogla pokrenuti jedan novi razvojni ciklus u RH i tada više ne bi bilo potrebno da brani cijenu električne energije jer bi se zaposlilo između možda 100 ili 200 tisuća ljudi u RH upravo na ovim projektima, imali bi redovite plaće, podmirivala bi RH znači potrebe za električnom energijom iz svojih izvora i tada bi, ja mislim, ti građani bez problema mogli platiti nekakvu realnu cijenu struje, odnosno Vlada ne bi trebala to koristiti kao instrument socijalne politike što je potpuno pogrešno. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Vodi se rasprava o zakonu, a cijelo vrijeme se zapravo u našim govorima prožima i istraga koja ide prema HEP-u, TLM-u i pridruženim subjektima i pokušava se na neki način to dovesti u vezu. Ja mislim da se to u vezu ne smije donositi jednostavno zbog toga što se istraga o HEP-ovoj struji TLM-u i Aluminiju Mostar vodi i nije korektno o njoj razgovarati. I drugo, zato što je to bila mudra, dobra i kvalitetna odluka Vlade jer je s tom odlukom Vlade, a o tom ću reći nešto više, spasila tisuće radnih mjesta i spasila je jedan zdravi izvoz koji se zove aluminijski proizvod. Ako je u tome bilo protuzakonitih radnji onda to nije na nama, oni koji trebaju to i rade. Isto tako je kolega Koračević spomenuo i privatizaciju TLM-a. Pa u to vrijeme sam po službenoj dužnosti i položaju to pratio, bio je jedan formalno povoljniji ponuditelj, ali nije jamčio nastavak proizvodnje pa smo se bojali da se ne ponovi ZLOMREX ili MEČELJ nego da se nastavi proizvodnja u TLM-u i proizvodnja u Aluminiju Mostar. Zašto mi je stalo do proizvodnje u Aluminiju Mostar? Jer je Hrvatska 12%-ni vlasnik. To nitko dosad nije rekao. Aluminij Mostar je Hrvatska vlasnik u 12%-nim udjelima. Prema tome, i to je dio hrvatske državne proizvodnje i hrvatske državne tvornice za koju se mora brinuti. I zbog toga aluminij ima poseban i aluminijski proizvodi imaju poseban status u proizvodnji jer u njima električna energija nije samo energija, ona je u njima i sirovina. I upravo zbog toga svi proizvođači aluminija imaju drugačiji status u svojim zemljama i naravno i u zemljama EU i to je uključeno u sve pregovore koje smo tamo i potpisali. Vrhunski proizvod aluminijskog kombinata u Mostaru je ocijenjen u svjetskim razmjerima kao najbolja kvaliteta aluminija. Isto tako, TLM proizvodi najbolju kvalitetu aluminijskih proizvoda. Ja sam to nazvao južnim hrvatskim trokutom. Jedna strana trokuta je proizvodnja u Aluminiju – proizvoda, druga strana trokuta bez kojega nema je proizvodnja sirovog aluminija, ali i treća kateta tog trokuta, a to je Luka Ploče koja uvozi glinicu, koja izvozi aluminij, koja transportira ugljen i bez kojeg posla apsolutno Luka Ploče bi imala sasvim drugi status, a da ne govorim o broju zaposlenih. Taj trokut je od posebnog interesa za Hrvatsku državu jer sam rekao da smo u svim katetama tog trokuta vlasnici ili suvlasnici, ili smo ga prodali, ali pod uvjetima da se nastavi proizvodnja. I zato smo doživjeli jedan alarm godine 2004. kad je došao direktor Aluminija Mostar gospodin Brajković i rekao je "Obustavljamo proizvodnju, zatvaraj TLM, Luku Ploče možeš prepoloviti jer nemamo električne energije." Pokušali smo međudržavnim pregovorima što je i spomenuo kolega Koračević i savjetovao dobiti sa susjednom BiH sporazum o opskrbi aluminija Mostaru. Nismo uspjeli, nažalost. I što smo drugo mogli nego predložiti odluku kojom će HEP po povoljnijim uvjetima tu struju davati Aluminiju Mostar, odnosno TLM-u? Da li je tu bilo nečeg nepravilnog? Nije. To je bila odluka Vlade s kojom su spašene tisuće radnih mjesta, ne 1200 plus 1000 u ta dva poduzeća nego još desetak tisuća onih kooperanata i svih koji su uključeni sve do onih zaposlenika u Luci Ploče i svih onih koji sve nusprodukte, a njih ima puno, proizvode, transportiraju, prodaju ili ugrađuju. Dakle, ta je odluka bila mudra, bila je politička, bila je gospodarska,a bila je ekonomski opravdana. Naime, po toj odluci je električna energija koju je isporučivao HEP bila samo 6% jeftinija od tadašnje tržišne cijene koja naravno varira. Moramo znati da je ekvivalent za proizvodnju 56 tisuća tona aluminija je 100 megawata snage električne energije. I po tome se rukovodilo i cijena koja je postignuta je bila koliko se sjećam 46 eura po megawatu, a prodavana je po 42. Dakle, razlika je bila 5 ili 6% što nije naravno nekakvo oštećenje ili nekakva šteta za Hrvatsku državu jer se održao izvoz, održalo se zapošljavanje, održan je i onaj 12% udio u Aluminiju Mostar i naravno održan je i TLM. Gdje je onda problem? Problem je u tome što je možda trebalo tada već donijeti zakon. Možda je trebalo pa ne bi bilo afere. Ugovor je potpisan na razini uprave, odnosno Nadzornog odbora HEP-a što smo smatrali i Vlada je tada smatrala da je to dovoljno i nitko se protiv toga nije bunio jer je sve i dalje funkcioniralo. Zato mislim da je zakon koji je pred nama odličan zakon, da omogućuje da se ovaj južni trokut, izvozni trokut kojeg treba poticati – ukupni izvoz je negdje oko 200 plus 100, preko 300 milijuna pa do 500 milijuna u dobrim godinama eura godišnje aluminija i aluminijskih proizvoda, da to treba poticati, da to treba istražiti ako je bilo nepravilnosti, ali ne treba politizirati samo odluku i ne treba politizirati samu pomoć proizvođačima aluminija, odnosno aluminijskih proizvoda. Ono što bih u zaključku rekao da je ovaj zakon došao ranije ne bi možda bilo spora. Nije ni sada prekasno, ali je najteže od svega to što našim, ajde neću reći zlonamjernim, ali zločestim raspravama štetimo i TLM-u i Aluminiju Mostar i hrvatskoj izvoznoj industriji, a to nije dobro jer je konkurencija proizvodnje aluminija vrlo žestoka i vrlo jaka i nije isključeno da se ovakve naše zločeste diskusije neće preliti izvan granica i štetiti samim proizvođačima, odnosno samim sudionicima u ovom izvoznom trokutu. Zato mislim da zakon treba podržati, vidim i amandmane s kojim je on popravljen. Da će nakon ovog zakona prestati političke rasprave o tom problemu, a što će biti sa istražnim radnjama mislim da ćemo ostaviti onima kojima to ide. Pozdravljam zakon i podržavam ga.

socijalni sporazum sa sindikatima i prihvatio obvezu nastavka proizvodnje i svih zaposlenih za razliku od domaćeg konzorcija Dalekovoda i Konstruktora koji su socijalni sporazum sa sindikatima također potpisali, a tek nakon što su dali ponudi. Znači ovi su dali prije, a ovi tek nakon. Prema tome, očito je da su u ovoj čitavoj priči presudile emocije vezane uz nacionalni identitet ali nažalost mnoge stvarne kasnije govore mnoge stvarne kasnije govore da se pojedinci ili neki taj nacionalni identitet naplatili, a potencijalno ima i moguću zaradu u prenamjenu zemljišta koja je u visini od 186 milijuna eura. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. ovdje našeg predsjednika kluba doktora Hebranga imam potrebu kazati nekoliko riječi i kao potporu onome što sam čuo ovdje, ali i kao odgovor na neke dijelove njegovog govora. Dakle, prije svega mislim da je važno kazati da je i jednu i drugu točku o kojoj govorimo dakle i TLM i Aluminij u ratu razorio isti neprijatelj, dakle isti neprijatelj je bombardiranjem razorio i jedan i drugi subjekat. Da nije bilo RH ne bi se pokrenula proizvodnja u Aluminiju u Mostaru, pitanje da li bi se ikad pokrenula jer je tehnologija tamošnja kakva je s onim što sam vidio i s onim što su nam kazali bilo gotovo nemoguće pokrenuti da nije bila pokrenuta baš tada i na način na koji je bila pokrenuta. S te strane ja mislim da je to bila jedna od najmudrijih investicija i poteza hrvatske Vlade, jer je hrvatska Vlada ne samo tamo pokrenula proizvodnju nego postala i suvlasnikom Aluminija. S druge strane isto je važno kazati da Aluminij u Mostaru primjerna tvrtka uopće u Bosni i Hercegovini, dakle najbolja tvrtka, tvrtka koja veže za sebe brojne druge, tvrtka koja osigurava radna mjesta, tvrtka koja puni proračun Federacije Bosne i Hercegovine nego ijedna druga tvrtka. Ali isto tako da Aluminij iz MOstara ne ide u Hrvatsku išao bi bilo gdje drugdje u svijetu i pitanje pod kojim uvjetima. Nije točno da se taj materijal takve kvalitete ne bi mogao prodavati na drugo mjesto. Prema tome, klonimo se konstatacija koje smo sada čuli ovdje maloprije ili do sada kako se radi o ovom onome, doli, jednome savršenome organizacijskom projektu koji je zapravo osigurao funkcioniranje i jednog i drugog elementa. I moja potpora Vladi Republike Hrvatske da je sada na ovaj način pristupila i da tako kažem sve to što je do sada učinjeno i što će se činiti u buduće kada je u pitanju organizacija proizvodnje i sve skupa legaliziralo. Ako netko ima nešto, ako netko postoji koja je možda u tom nešto pogrešno učinio

Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. taj zlatni rudnik koji se zove Aluminij Mostar. Kažem zlatni rudnik jer predstavlja zapravo jedini izvor zarade za Hrvate toga područja, jedini sigurni izvor i bez njega ja mislim da opstanka Hrvata ne bi bilo da to možemo slobodno reći. Naravno i za sve oni koji tamo rade i pripadaju, rade tamo i Muslimani i Srbi da ne bi bilo neke zabune. Bio sam u tom kombinatu i kada ga je Mladić raketirao i kada ga je sravnio sa zemljom višedesetljetni trud tog kolektiva, ali sam bio i kada je Mijo Brajković možemo slobodno reći jedan genijalac sa grupom entuzijasta dobio od predsjednika Tuđmana početni kapital i zbog toga sada imamo 12% udio vlasništva u tome i od toga podignuo jedan konzorcij u koji su prvi Aluminij došli kupiti iz Mercedesa. I time su pokazali raritetnu kvalitetu toga Aluminija. I zašto se mi moramo bacati danas blatom na ono što je kvalitetno i dobro. Možda zato kolega Koračević kaže što je to dio našeg nacionalnog identiteta, pa onda ja tim više to pozdravljam. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je dalje gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. zakonu o dopuni Zakona o tržištu električne energije, iako je puno toga rečeno, ali nekoliko priloga toj raspravi vezano za ciljeve općenito koje zakon donosi, propisuje, predviđa, a i u ovom konkretnom i za sada jedinom slučaju u Hrvatskoj koja postoji znači poveznici TLM Šibenik i Aluminija Mostar. Jasno je da su osnovni razlozi za donošenje zakona o dopuni Zakona o tržištu električne energije proizašli iz jednog stvaranja jednog pravnog okvira koji do sada nije postojao za osiguranje svih uvjeta povlaštenim kupcima kao i energetskim subjektima da se omogući trgovanje električnom energijom ne samo u RH nego i u prekograničnom prometu. Ciljevi koji se ovim zakonom postižu jesu da se odobri poduzetniku sa sjedištem izvan RH znači inozemnom poduzetniku privremeno stjecanje statusa kupca električne energije koji se regulira privremeno ugovorom i koji se električnom energijom opskrbljuje sukladno uvjetima koji vrijede za kupce električne energije u našoj zemlji. To je zadaća koju odrađuje Hrvatska energetska regulatorna agencija. Također osigurava se kontinuiran proizvodni proces za poduzetnike sa sjedištem u RH koji sirovinu ili neki poluproizvod uvoze u RH, a koja se a koja se ne proizvodi uopće na području naše zemlje, a neophodna je kao sastavni dio proizvodnog procesa sa sjedištem u RH. Sve to Sve to nadzire HERA-a provjerava ispunjenje uvjeta kroz razbolje važenja ugovora kojima se uređuje isporuke električne energije inozemnom poduzetniku odnosno dok traje njegov status privremenog kupca. Konkretno kada govorimo danas o jedinom slučaju u Hrvatskoj koji postoji, a to smo čuli na Odboru za gospodarstvo koji ima odobrenje za ovakvu prodaju struje u inozemstvo, a to je poveznica Šibenskog TLM-a i MOstarskog Aluminija. Tu se dapače osigurava kontinuirana opskrba sirovinama za Šibenski TLM koji se ne proizvodi u RH, a proizvodi se u MOstarskom Aluminiju. Nadalje, osigurava se kontinuirana proizvodnja u TLM-u Šibenik i što je najvažnije osiguravaju se radna mjesta i plaće za 900 radnika koji direktno žive i rade u TLM-u Šibenik, a čuli smo i gotovo 2000 ukupno zaposlenih koji su vezani na na TLM i TLM-ovu proizvodnju. Osigurano je naravno mjesto i na domaćem odnosno svjetskom tržištu za ovaj proizvod i treba reći da kroz rasprave se čulo da bi trebalo definirat unaprijed određena područja koja će na ovakav način biti u povlaštenom položaju. To je nemoguće. Čuli smo i znamo da će se od slučaja do slučaja zahtjevi rješavati, ocjenjivati, izdavati odobrenja gdje punu ulogu ima Hrvatska energetska regulatorna agencija, a opravdanje gospodarskog interesa utvrđuje Vlada Republike Hrvatske i na ovaj način preuzima jednu veliku političku odgovornost što upravo se vidi na ovom prvom slučaju koji postoji u Hrvatskoj i koji će definitivno ovim zakonom biti potpuno legaliziran. Želim ovdje povući jednu paralelu kad se razgovara o povlaštenim kupcima i potrošačima električne energije u inozemstvu koji su vezani na ovakav način sa Hrvatskom i sa povlaštenim potrošačima u Republici Hrvatskoj. Pada mi na pamet samo tamo iz okruženja naše županije otkud dolazim dva velika povlaštena kupca električne energije Plamen Požega, Lipik glass, staklana u Lipiku koje također na određeni način koriste status povlaštenog kupca električne energije. Možda je ovo upravo model u ovoj kriznoj gospodarskoj situaciji da se i ovim domaćim kupcima koji već imaju donekle status povlaštenog kupca električne energije izađe u susret, da se vidi u kalkulaciji cijene električne energije da li ima prostora da oni taj svoj povlašteni status dobiju još značajnije kroz jeftiniju struju. Naravno, kupcima u Hrvatskoj kojima električna energija sudjeluje u troškovima sa 10, 15, 20 ili više posto i zasigurno da bi svaki pomak, svaki najmanji postotak promjene cijene električne energije za već sad povlaštene kupce u Hrvatskoj u njihovu korist doveo također do očuvanja radnih mjesta, do očuvanja proizvodnje. Upravo čuli smo i danas tijekom dopodneva, upravo je to program i Vlade Republike Hrvatske i svih onih koji žele dobro Republici Hrvatskoj. Uz nove investicije otvaranje novih radnih mjesta treba posebice razmišljat da se sačuvaju radna mjesta naravno u proizvodnji koja je osnovna za sve države pa tako i za naše i vidjet u kalkulaciji cijene Hrvatske elektroprivrede da li ima prostora da tvrtke koje dobro posluju, koje koriste velike količine električne energije svoj povlašteni status dignu još za pokoji postotak, za pokoju razinu, da se na taj način izađe u susret tim velikim proizvođačima, kupcima električne energije i naravno da da oni dobiju status koji u Hrvatskoj zaslužuju, da se sačuvaju postojeća radna mjesta i gospodarstvo u cjelini u Hrvatskoj. Sve pohvale ovom zakonu, čuli smo puno na Odboru za gospodarstvo elemenata koji govore u korist ovog zakona i vjerujem da će u perspektivi u Hrvatskoj pojavit se još ovakvih slučajeva kakav je danas poveznica TLM-a Šibenika i mostarskog Aluminija. Naravno, podržavam donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima. Kada dođe zakon u proceduru koji evidentno ima svrhu da pomogne domaćoj industriji da se očuvaju radna mjesta i da na neki način zaštitimo ono što se u Hrvatskoj nažalost dešava, da preveniramo ono što se u Hrvatskoj dešava proteklih godina, a to je gubitak radnih mjesta, morate takav zakon podržati. I samim time intencija nije sporna da Vlada može donijeti odluku da u određenim segmentima sa određenim inputima u posebnom procesu pomogne određenu industriju kako bi se radna mjesta sačuvala i kako bi na kraju krajeva ta proizvodnja opstala. Pitanje koje se oko ovog zakona postavlja, da li je ispravan način na koji je to definirano u zakonu. Prva stvar, nitko ne dvoji da bi Vlada mogla u određenim situacijama, to je rekao i gospodin Hebrang šta se desilo, pomoći određenu industriju i na neki način zaštititi proizvodnju jer je to vezano i na proizvodnju u Hrvatskoj pa samim time ne bi imao nikakav problem ako se radi o Aluminiju u Mostaru. Ali u ovom zakonu je prijedlog da se cijene električne energije definira i određuje u HERA-i, znači ne u Vladi nego u regulatornoj agenciji. Koji je smisao toga, odnosno jasno je šta bi HERA trebala određivati, a to je cijenu električne energije prema potrošačima u Hrvatskoj odnosno građanstvu jer tu svi dobivaju struju iz jednoga izvora. Ali kada se radi o poslovnim korisnicima, o tvrtkama HERA se teško može miješati u odnose kao što su duljina trajanja ugovora, količina itd. Tako da ne vidim smisao zbog čega je u zakonu odabrano da HERA odredi koja je cijena električne energije umjesto da to napravi Vlada na bazi inputa koji ima, znači odnosa koji vladaju između jedne i druge tvrtke, u ovom slučaju Aluminija i TLM-a. Cijena po kojem bi Aluminij iz Mostara trebao kupovati električnu energiju jer ja ću sada podsjetiti na još jednu stvar, nije svejedno da li je cijena 10% manja ili veća zbog toga što se tamo ipak radi isto tako o privatnom investitoru, ovisno o cijeni električne struje on će imati manji ili veći profit. Znači HERA nije ta agencija koja bi mogla ulaziti u takve poslovne procese i na temelju toga određivati koja će biti krajnja cijena električne energije za Aluminij Mostar. To bi trebala raditi Vlada, konkretno Ministarstvo gospodarstva, Vlada bi trebala donijeti odluku uz prethodno mišljenje HERA-e, a ne ovdje da imamo situaciju da HERA donosi tu odluku. Podsjetit ću i još jednu stvar, u informacijama koje ja imam resursi odnosno sirovina koju TLM dobiva iz aluminija nisu puno konkurentniji nego što su cijene na europskom tržištu. Postavlja se pitanje da li se može vezati cijena električne energije uz to da i TLM dobije povoljnije sirovinu. Znači postoje mnogi elementi koje bi mi trebali znati prije nego što se formira konačna cijena za Aluminij za Aluminij iz Mostara ili za bilo kojeg drugog kupca koji se u budućnosti pojavi jer činjenica je da se sad ovaj zakon radi zbog jednog jedinog problema, odnosno jednog jedinog kupca, ali u budućnosti će se možda pojaviti još poneki koji će možda potpasti pod te kriterije. I još jedna stvar činjenica je sada također da je kada govorimo o cijeni struje, ta cijena koju plaća "Aluminimo star" povlaštenija, odnosno niža nego što plaćaju povlašteni kupci u Hrvatskoj. A ja se sada pitam da li mi želimo na isti način pomoći i našu industriju ne samo kroz indirektno kroz proizvodnju resursa u "Aluminiju" nego zbog toga šta postoje korisnici u Hrvatskoj koji su u ozbiljnim problemima i koji plaćaju struju skuplje nego što plaća "Aluminij" iz Mostara. Znači, mnogo je problema i sve te stvari treba sagledati iz jednog šireg aspekta. I zato nisam sretan iako ću glasati za prijedlog ovog Zakona s obzirom da je intencija dobra. Ali što se tiče realizacije, odnosno definiranja cijena provedbe kako će se definirati i određivati cijena u budućnosti nisam sretan. Mislim da način nije optimalan. Druga stvar. Pošto je tu ministar gospodarstva postavlja se pitanje i drugih sirovina i malo vodimo računa o tome u Hrvatskoj, primjerice tržište i cijena plina koja opterećuje hrvatsku industriju. O njoj nitko ne govori. To smo prepustili da određuje INA. Znamo da sada presudnu ulogu u INA-i ima mađarska strana i onda ne treba čuditi kada hrvatski potrošači, industrija hrvatska plaća 20, 30% skuplji plin nego šta to plaća industrija u Mađarskoj. I tu očekujem također od Vlade Republike Hrvatske da se uključe aktivnije i pomogne hrvatsku industriju kako bi bila konkurentnija pogotovo pogotovo što se radi o većinom industriji koja radi za izvoz kako bi bila konkurentnija na europskom i svjetskom tržištu. Tu se nije napravilo gotovo ništa osim naravno što smo prepustili da nemamo više nikakvog utjecaja na to kakva će biti cijena plina prema hrvatskim proizvođačima, a pogotovo zato šta INA ima i koncesiju na naše izvore i dvije trećine je hrvatskog plina koje INA plaća po ja bih rekao niskim i smiješnim cijenama i ostvaruje velike profite na tom poslu. I pozvao bih evo ministra da progovori i o tom problemu, jer mnogi naši proizvođači i naša industrija ja bih rekao i stenje pod tim troškovima, a evo ga sada kada smo se našli oko pitanja aluminija iz Mostara brzo smo našli rješenje. Dali smo prijedlog zakona u Sabor. Ali kada se radi o našoj industriji to nam ne ide baš tako brzo i ne polazi nam tako brzo od ruke. ako je ikako moguće do kraja rasprave, vjerujem da ne promijeniti ovu odredbu da tu konačnu cijenu ne određuje HERA nego Vlada. Mislim da bi bilo prikladnije i normalnije rješenje nego da HERA određuje nešto na šta i po i po informacijama nema nikakvog utjecaja niti ikakvih saznanja. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Kao zastupnik Šibensko-kninske županije podržavam i pozdravljam donošenje ovog Zakona kojim se prvenstveno omogućuje normalan nastavak proizvodnje šibenskog TLM-a kao stožernog, gospodarskog subjekta Šibensko-kninske županije o kojem ovisi ne samo 1000 obitelji, radnika zaposlenih u valjaonici, prešaonici već i mnogi drugi kooperanti, poduzetnici koji se bave preradom aluminija i direktno su vezani uz TLM. Ovim prijedlogom zakona prvenstveno se želi omogućiti razvidno transparentno trgovanje domaćih opskrbljivača i trgovaca električnom energijom sa kupcima u inozemstvu pod istim uvjetima pod kojima se prodaje i domaćim kupcima a u slučaju kada je to državi u strateškom interesu što je kad je u pitanju TLM svakako slučaj. Prihvaćanjem ovih izmjena i dopuna stvorit će se pravne pretpostavke sukladno kojim će HEP kao trenutno jedini opskrbljivač električnom energijom u Hrvatskoj moći potpisati ugovor izravno s mostarskim "Aluminijem" koji će onda u suradnji sa šibenskim TLM-om nastaviti isporuku strateške sirovine za nastavak proizvodnje u TLM-u. Ovdje moram naglasiti kako je šibenski TLM prošlu godinu završio sa prihodom od oko 150 milijuna eura što je impresivna brojka ne samo za grad Šibenik i županiju, nego i za Republiku Hrvatsku. Naime, TLM je važan sudionik u hrvatskom izvozu s obzirom da izvozi oko 80% svojih proizvoda. Naglašavam da se ovdje radi o važnoj gospodarsko-političkoj odluci. TLM Šibenik i luka Ploče od posebnog je interesa za Hrvatsku budući da je Hrvatska 12 postotni vlasnik u "Aluminiju", da s druge strane sve robe koje ulaze u "Aluminij" idu preko luke Ploče što čini značajan dio njezinih kapaciteta. Ovo je dokaz da se problemi poput ovog na koji je naišao šibenski TLM mogu konstruktivno riješiti dijalogom, a ne pozivanjem na štrajk i blokadu prometnica i autoceste kao što su to činili aktualni čelnici grada Šibenika koji tezama o Šibeniku kao gradu potpuno zaboravljenom od strane državnih institucija, gdje se cijepljenjem od investicija s više razine dovode u zabludu građani Šibenika. Kada se zbroje samo aktualne investicije u Šibensko-kninsku županiju trenutno se u ovaj prostor ulaže preko 78 milijuna eura što državnog novca, što novaca iz EU fondova. Pozdravljam ovom prilikom i predsjednika HUS-a, gospodina Matijaševića koji je dao podršku ovog prijedlogu i zahvaljujem u ime žitelja Šibensko-kninske županije, a još jednom pozdravljam ovu odluku Vlade i ovom prilikom želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u procesu donošenja ovakve odluke. Podržat ću ovaj prijedlog zakona. Hvala lipa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Zapravo je u dosadašnjim raspravama već puno toga rečeno pa ću ja svoju raspravu i maksimalno skratiti. Međutim, reći ću neke važne odrednice za koje mislim da treba naglasiti, a koje su naravno vezane za ovaj Zakon. Dakle, prije svega treba reći da se ovaj Zakon donosi zbog potreba usklađivanja sa novonastalim gospodarskim uvjetima, a ujedno i zbog posebnog gospodarskog interesa kada za domaćeg poduzetnika treba proizvesti sirovinu koja se ne proizvodi u Hrvatskoj, a takvi privremeni aranžmani mogu mu omogućiti restrukturiranje i osposobljavanje za tržišnu utakmicu. Dakle, u slučajevima kada domaći poduzetnik koristi sirovinu ili poluproizvod inozemnog poduzetnika kao stratešku sirovinu za vlastitu proizvodnju omogućeno je, ovaj zakon će omogućiti da se od inozemnog poduzetnika opskrbljuje električnom energijom u onim količinama koje su potrebne za proizvodnju te strateške sirovine. Na taj način omogućit će se da se na vrlo transparentan način, a koji će naravno biti i pod nadzorom nadležnih institucija, dakle prije svega Hrvatske energetske regulatorne agencije domaći poduzetnik osigurava neophodnu ulaznu sirovinu koja se proizvodi električnom energijom isporučenom po uvjetima kao da je isporučena domaćim kupcima. HERA će imati važnu ulogu jer će obavljati nadzor i provjeravati ispunjenje uvjeta kroz razdoblje važenja ugovora, kojima se uređuje isporuka električne energije inozemnom Dakle oni koji se bave opskrbom električne energije mogu pod istim uvjetima sklapati posebne odnose s kupcima u inozemstvu, kad je to naravno državi u posebnom, odnosno strateškom interesu. Šta na konkretnom primjeru to znači, kao što smo danas već imali prilike čuti? To dakle znači da će HEP kao trenutno jedini opskrbljivač električnom energijom u Hrvatskoj, moći poslovati sa aluminijem iz Mostara, a koji će onda nastaviti isporuku strateške sirovine za nastavak proizvodnje u TLM-u. Ono što je vrlo važno, a posebice u današnjim uvjetima, jest da ovaj zakon omogućava gospodarsku aktivnost, odnosno prije svega nastavak proizvodnje u TLM-u, nadalje omogućuje spašavanje izravno 900 radnih mjesta u Šibeniku, i posredno svim kooperantima koji koriste aluminij iz TLM-a za svoje finalne proizvode, a to je još oko 2 tisuće radnih mjesta. Ono što isto tako treba naglasiti, a što smo danas mogli čuti je da ovaj zakon nije jednokratan, i niije vezan samo za slučaj TLM-a, već će se odnositi na sve slične situacije, što će naravno značajno doprinijeti i povećanju gospodarske aktivnosti, ali i očuvanju radnih mjesta. Na kraju važno je istaknuti da su ove dopune zakona pozdravili i Hrvatska udruga sindikata, i Hrvatski sindikat metalaca, a Hrvatska udruga sindikata se i nama zastupnicima obratila posebnim pismom, kojim traži našu podršku i to prije svega zato što ovaj zakon ide u smjeru zaštite interesa, i u korist radnika, ali i njihovih obitelji. Ja ću svakako dati punu podršku donošenju ovoga zakona, na što isto tako pozivam i ostale zastupnice i zastupnike u Saboru. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine ministre sa suradnicima, štovani ministre potpredsjedniče. Ovaj zakon svakako valja podržati iz pragmatičnog razloga, zato što će on zaista zaštititi veći broj radnih mjesta u Republici Hrvatskoj, osigurati sigurnu dobavu sirovine tvornici lakih metala u Šibeniku, i to su dobre strane ovog zakona. Međutim postavlja se zaista pitanje o tome u obrazloženju zakona nismo ništa imali prilike vidjeti, u kojem je on odnosu prema trećem energetskom paketu kojeg mi moramo ovdje usvojiti, u kojem je on odnosu prema ispregovaranom poglavlju 15. vezano uz pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju, jer sjetimo se malo što piše u Progres Reportu, dakle izvješću o napretku Republike Hrvatske vezano uz pridruživanje u punopravno članstvo Europske da dobar napredak je zabilježen, ali još uvijek nije sve riješeno, pogotovo na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Tu je zatim i problem nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja, gdje evo imamo i problem ovog skladišta radioaktivnog otpada koje nije sustavno riješeno, i to također ulazi u ovaj pregovarački dio chapter 15. Nesumnjivo se u Republici Hrvatskoj radioaktivni otpad generira normalnim radom industrija, istraživačkih postrojenja, i on se negdje mora Ja ne govorim, još jednom ponavljam, o nuklearnom otpadu koji nastaje u redovnim radom nuklearne elektrane Krško koji je Republika Hrvatska vlasnica, ja govorim o radioaktivnom otpadu, dakle o svim onim tvarima koji nastaju i u nuklearnim medicinama, istraživačkim aktivnostima hrvatskih instituta i sveučilišta, zatim u gospodarskim aktivnostima, pa i o rezidualima vezano uz neke prijašnje prakse zbrinjavanja radioaktivnih gromobrana, javljača požara, industrijskih izvora itd. Dakle Dakle sad imamo situaciju koja je gora od nikakve, budući da se ne zna i ne može taj materijal nigdje Vlada se nije dakle odredila kako taj problem kani u bližoj budućnosti rješavati, što bi posljedično moglo imati i znatnih posljedica na ovo privremeno zatvoreno poglavlje 15. Također potrebno je i više pažnje obratiti i na energetsku učinkovitost, obratiti pažnju na alternativne obnovljive izvore energije, i time bi se vjerojatno energija učinila dostupnijom i potrošačima u gospodarstvu i u normalnim, odnosno građanstvu. Jer sigurni putevi opskrbe energije posljedično imaju nesumnjivo i utjecaja i na cijenu. Imali smo danas prilike vezano uz ovaj zakon o kojem raspravljamo čuti da će on biti i neka vrsta predloška po kojem će se rješavati i ostali slični slučajevi, jer možemo mi sada isto spomenuti i Petrokemiju, i tamo je veliki broj obitelji koji rade svoj posao, i kojima bi sigurna i jeftinija energija bila vrlo važna za proizvodnju. Postavlja se pitanje zašto se na ovaj zakon ili ova situacija sa Tvornicom lakih metala nije iskoristila da se napravi jedan sustavni zakon koji bi sve povlaštene proizvođače stavio u isti odnos i položaj ne privilegirajući jednog ili drugog u odnosu u međusobnom njihovom suodnosu? Tek onda bi se moglo reći da se vodi jedna sustavna briga o tom izuzetno važnom sektoru. Ovako se i postavlja pitanje što će nam reći naši prijatelji u Europi ako rješavamo parcijalno ove vrlo, vrlo kompleksne situacije prebacujući HERA-i u biti "vrući krumpir". I upravo se još jednom osvrnimo i na ovo Izvješće o napretku RH gdje se upravo prigovara Republici Hrvatskoj odnos prema prema HERA-i koja nije prema mišljenju Europske komisije zaista zaživjela u svojoj punoj neovisnosti. Pa se i postavlja pitanje što ovaj zakon znači u kontekstu tog prigovora. Općenito u RH i u ovom Saboru je jedan vrlo veliki problem na djelu, a to je da zakoni se ne stavljaju u međusobne odnose i često se dešava, sad ne prigovaram isključivo Ministarstvu gospodarstva nego se radi o generalnoj općoj pojavi da su zakoni u međusobnoj koliziji i da se to ispravlja u hodu. Pa tako i ovaj zakon u odnosu na sve ove europske pravne stečevine, nije jasno koliko on zapravo krši europske acquise, ali kao što rekoh iz čiste pragme valja ga podržati, a onda ćete valjda vi imati određeno vrijeme, par mjeseci, da domislite neko sustavnije rješenje. Evo, hvala lijepa.

izmjenu zakona i mislim da to ne treba posebno spominjati iako ja nisam govorio direktno o TLM-u i Aluminiju, ali naravno vi ste zapravo u svojim osvrtima rekli manje-više sve što se tiče odnosa koji će biti uspostavljen i razloga na kraju krajeva omogućavamo da HEP započne pregovore i sa TLM-om i sa Aluminijom o konkretnim i ugovornim obvezama i odnosima između tih triju tih triju poslovnih i energetskih u krajnjoj liniji subjekata. Spominjali ste i otvarali razne teme. Dakle, od investiranja u energetski sustav, naravno ne znam kako vam je promaklo, dakle nekima od vas poštovanih zastupnika, upravo je energetski sektor jedan od najinteresantnijih i najpoželjnijih gospodarskih sektora za investitore. Mi zapravo najveći interes za investiranje upravo u Hrvatskoj imamo u energetski sektor. I to će vjerojatno vrlo skoro biti i potkrijepljeno konkretnim rezultatima. Za samoobnovljive izvore, dakle za vjetroparkove mi imamo dosada iskazan interes za preko 770 proizvodnih objekata i samo Ministarstvo gospodarstva je izdalo preko 400 odobrenja koji su preduvjet za ishođenje lokacijskih dozvola. Naravno, vama je isto tako poznato koliko je i dosada vjetroparkova izgrađeno i koji su u fazi, u određenim fazama pripreme i izgradnje. Mnogo ste pažnje posvetili u vašim izlaganjima trećem energetskom paketu. Naravno Vlada Republike Hrvatske je svjesna toga. Unazad nekoliko mjeseci provode se intenzivne javne rasprave upravo oko varijanti implementacije obveza trećeg paketa,i sutra je jedna od tih javnih rasprava u Ministarstvu gospodarstva i pozivam sve one koji žele se uključiti, a vjerujte da u tim raspravama sudjeluju najeminentniji stručnjaci iz Hrvatske u ovom području, da se priključite i da dajete svoj doprinos kako bi se izdefinirala najbolja moguća rješenja, a prepoznajem u biti na neki način ono što je gospodin Linić govorio da on zagovara upravo varijantu odvajanje proizvodnje od prijenosa. O tome svemu se u elektroenergetskom sustavu Hrvatske, o tome se svemu razgovara sa meritornim ljudima u Hrvatskoj. Mi želimo zaista sa širokim krugom zainteresiranih doći do najkvalitetnijih odluka i rješenja i vi ćete uskoro biti naravno ovdje i svjedoci izmjenama zakona i donošenje novih zakona. Pripremaju se 4 nova energetska zakona koji će u biti odraditi sve ono što je naša obveza za treći paket. I točno je dakle da će se i Hrvatska energetska regulatorna agencija upravo i tim novim zakonom i snažiti i dalje i njihova pozicija, a i ovaj amandman upravo ide u tom smjeru da se potvrđuje HERA-na uloga u definiranju tarifnih sustava i definiranju cijena. Spominjali ste i privatizaciju TLM-a, dobro vjerojatno je ova tema otvorila mnogo prilika za raznorazne evo teme i diskusija pa ja bih samo želio reći, a to je već i ovdje spomenuto da je planom restrukturiranja kojega je preuzeo konzorcij koji je uključen, koji je u fazi privatizacije i pristupio tom projektu, dosada investirao preko 67 milijuna eura. Plan restrukturiranja treba biti i čitav program završen do 2014. godine kada se i predviđa oko 117 milijuna eura ukupnih investicija i sredstava koje će uložiti taj konzorcij i u tehnologiju i jedan dio u obrtna sredstva, ali i u razvoj daljnjih proizvoda. Mislim da je kao što je ovdje i rečeno ovo zaista jedna prava prilika, dakle da se i kroz Aluminij Mostar koji je na neki način i tehnološka pretpostavka za isporuku sirovine TLM-u jer TLM je usko povezan za upravo proizvod koji proizvodi Aluminij, znači on je investirao određena sredstva i u opremu Aluminij davnih godina. On je tehnološki definirao upravo sa Aluminij Mostar način i leguru i sastav i kvalitetu te sirovine koja omogućava omogućava upravo TLM da proizvodi takav proizvod, a na sam proizvod TLM-a je vezano niz hrvatskih proizvođača raznih aluminijskih proizvoda. I žao mi je što nije tu i gospodin iz Istre gdje je jedan od najvećih pritisaka upravo bio iz Istre jer jedan uvaženi proizvođač aluminijskih proizvoda bio vrlo zabrinut za opstanak svoje industrije u Istri ukoliko se nešto dogodi dogodi sa TLM. Tako da mislim da je ovo još zaista se svima skupa zahvaljujem na podršci ovom zakonu. Ja bih želio još samo napomenuti da kao predstavnik Vlade prihvaćam dva amandmana koja su podnešena na ovaj zakon zastupnika Gorana Marića i Odbora za gospodarstva. Evo s tim zaključujem svoj završni osvrt. Hvala lijepa. Hvala.